kolegice i kolege želim vam dobro jutro i počinjemo ovotjedni dio zasjedanja. S obzirom da je danas u posjeti predsjednik parlamenta Turske Republike sa parlamentarnom delegacijom koju prima i predsjednik Hrvatskoga sabora. Danas ćemo preskočiti prvu točku prijedlog za iskazivanje povjerenja Darku Lorencinu za obavljanje dužnosti ministra turizma i počet ćemo sa točkom 2. Prijedlog Zakona o zaštiti prirode, prvo čitanje, PZE br. Povjerenje ministru iskazivat ćemo u 12 sati pa Vas molim onda da svi budemo u dvorani. A danas ćemo raditi i bez stanke. Dakle prelazimo na - Prijedlog Zakona o zaštiti prirode,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 članci 144-150. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Izvješća ste primili na sjednici. Uvodno izlaganje podnijet će ministar zaštite okoliša i prirode, gospodin Mihael Zmajlović. Izvolite. Uvažena Hrvatskog sabora, kolege zastupnici. Evo u izradi novog Zakona o zaštiti prirode pristupilo se radi uočenih nedostataka važećeg zakona o zaštiti prirode u smislu njegove strukture i djelomične neprovedivosti i potrebe za unapređenjem određenih dijelova sustava zaštite prirode RH. Uz poboljšavanje strukture izričaja zakona i usklađivanja sa Zakonom o općem upravnom postupku te novog Zakona o koncesijama ostvareno je i dodatno usklađivanje s odredbama Direktiva o staništima i Direktive o pticama o djelu koji se odnosi na preciznije definiranje odredbe o ocijeni prihvatljivosti strategija, planova, programa i zahvata na ciljeve očuvanja ekološke mreže, NATURA 2000. U ovom segmentu najznačajnije dorade zakona odnose se na jasno definiranje rokova i skraćivanje postupaka ocijene prihvatljivosti zahvata za ciljeve očuvanje ekološke mreže i osiguravanje pravne zaštite podnositelja zahtjeva u svim fazama postupka. Postupak prethodne ocjene temeljem podnošenja urednog zahtjeva traje 30 dana dakle isto kao i do sada. Postupak glavne ocijene 60 dana što je u sadašnjem zakonskom rješenju u praksi trajalo između 4 i 6 mjeseci a postupak prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta 105 dana dok u ovom postojećem zakonu dakle rok nije propisan. Uz moguće produljenje samo u slučaju kada se mora tražiti mišljenje Europske komisije. Natura 2000 područjima i upravljanje tim područjima zamijenit će postojeću ekološku mrežu. Prijedlog je da Natura 2000 obuhvaća 744 područja na 29,64% ukupne površine RH odnosno odnosno 36,92% kopna i 16,6% teritorijalnog mora. U važećem zakonu ne postoje odredbe o upravljanju područjima ekološke mreže već samo u Uredbi o proglašenju ekološke mreže stoga je novim zakonom upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 riješeno u samom tekstu zakona. Upravljanje je po dosadašnjem modelu dano u nadležnost javnih ustanova za upravljanje nacionalnih parkova i parkova prirode te javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima na županijskom nivou. Upravljanje nikako ne isključuje druge sektore te je zakonom jasno određeno da očuvanje područja ekološke mreže osiguravaju i javne ustanove i prave osobe koje provode plan gospodarenja svakog i u svojoj nadležnosti. Korištenje divljih vrsta i zabrane uporabe sredstva za hvatanje, ubijanje divljih vrsta životinja koje mogu prouzročiti lokalno nestajanje ili značajan poremećaj njihovih populacija strogo zaštićene vrste. U ovom segmentu također je dorađen izričaj zakona u svrhu točnih prijenosa odredbi direktiva. Omogućeno je izuzeće od primjene kriterija strogih mjera zaštite za redove aktivnosti određene planovima gospodarenja prirodnim dobrima iz područja šumarstva i vodnog gospodarstva ako oni sadrže uvjete zaštite prirode te za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti uz primjenu uvjeta višestruke sukladnosti u poljoprivrednoj proizvodnji. Ocijenjeno je potrebnim i detaljnije razraditi odredbe o stranim invazivnim vrstama na način da se pored uvođenja u prirodi i uzgoja uredi i njihov uvoz te stavljanje na tržište što sada važećim zakonom nije bilo uređeno. S tim u vezi bit će definiran popis stranih vrsta koje zbog njihove dokazane invazivanosti zabranjeno uvoziti i stavljati na tržište RH te popis stranih vrsta koje je moguće uvoziti i stavljati na tržište bez ograničenja kako bi se olakšalo i ubrzalo izdavanje dopuštenja. Pored navedenog novi Zakon o zaštiti prirode daje okvir za provedbu Nagoya Protocola o pristupu genetskim resursima te pravednoj i jednakopravnoj raspodjeli dobiti koje proizlaze iz njihova korištenja kojeg RH namjerava ratificirati u sljedećih godinu dana u skladu s dinamikom procesa ratifikacije država članica EU. Novim Zakonom o zaštiti prirode više se ne uređuje područje prekograničnog prometa i trgovine divljim vrstama no prijelaznim i završnim odredbama omogućena je primjena odgovarajućih odredba zakona do dana pristupanja u EU i stupanja na snagu novog Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama kojim će se omogućiti direktna primjena CITES odredbi EU. Preciznije su razrađene odredbe koje se odnose na postupanja pri otkriću novog speleološkog objekta te se uvodi razlika u postupanju pri slučajnom otkriću prilikom boravka u prirodi u odnosu na otkriće tijekom izvođenja radova. U određenim dijelovima kao što je definiranje, proglašavanje i očuvanje zaštićenih područja te upravljanje zaštićenim područjima ovaj zakon nastavlja praksu ustanovljenu važećim Zakonom o zaštiti prirode no uvodi određena poboljšanja kao što su jasno određivanje kategorija zaštićenih područja od državnog značaja u odnosu na kategorije od lokalnog značaja, mogućnost da Vlada RH uredbom osnuje javnu ustanovu za upravljanje s dva ili više nacionalna parka ili parka prirode odnosno javnu ustanovu za upravljanje svim zaštićenim područjima od državnog značaja. Dakle ovim odredbama su stvorene pretpostavke u zakonu da se ukoliko stručna podloga da se upravljanje zaštićenim područjima će se kvalitetnije provoditi kroz tzv. nacionalnu parkovnu agenciju da Vlada uredbom može osnovati jednu takvu ustanovu kao što osniva i ustanove koje sada upravljaju nacionalnim parkovima ili parkovima prirode. Nadalje, uvođenje dodatnih uvode se dodatni mehanizmi kontrole poslovanje javnih ustanova koje upravljanju zaštićenim područjima, ukidaju se prava prvokupa u zaštićenim područjima osim u nacionalnim parkovima, strogim i posebnim rezervatima radi olakšavanja prometa Dodatno se uređuje sustav dodjele koncesijskih odobrenja na zaštićenim područjima i speleološkim objektima uvođenjem pravilnika kojim se propisuju djelatnosti za koje se može dati koncesijsko odobrenja na zaštićenom području. Način izdavanja koncesijskih odobrenja, uvjeti i način utvrđivanja visina naknade za njihovo izdavanje te uvjeti i način obavljanja djelatnosti za koje se sklapa ugovor o koncesijskom odobrenju. Obavljanje neposrednog nadzora u zaštićenim područjima povjereno je čuvarima prirode čija prava i obveze jasno su propisane zakonom. Dakle, da zaključimo. Novim zakonom ovim prijedlogom Zakona o zaštiti prirode naglasak je stavljen na nekoliko stvari, na tri stvari. Jedno je poboljšanje upravljanja zaštićenim područjima putem kroz mogućnost da se osnuje jedno tijelo, jedna agencija, jedna ustanova koja će upravljati svim zaštićenim područjima, modaliteti i način organiziranja te javne ustanove će biti u okviru će biti u okviru prijedloga zakona ali i na temelju stručne podloge koja se radi. Određena su određena poboljšanja i dijelovi koji su neprovedivi bili u praksi vezani za ocjenu prihvatljivosti zahvata na ekološku na ekološku mrežu i ovim zakonom se stvaraju pretpostavke za donošenje uredbe o proglašenju NATURA 2000 čime će naša nacionalna ekološka mreža postati sastavni dio europske ekološke mreže NATURA 2000. Hvala lijepo.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 Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Poštovane kolegice i kolege, poštovani ministre sa suradnikom. Odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskog sabora raspravio je na 20.sjednici održanoj 13.ožujka Prijedlog Zakona o zaštiti prirode koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada RH. Odbor za zaštitu okoliša i prirode na temelju članka 84.a Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravio je navedeni prijedlog zakona kao matično radno tijelo. U uvodnom obrazloženju ministar zaštite okoliša i prirode istaknuo je da je predloženim zakonom ostvareno usklađivanje sa Zakonom o opće upravnom postupku, Zakonom o koncesijama kao i dodatno usklađivanje s odredbama Direktive o staništima i Direktive o pticama. Novim zakonom jasnije se definiraju rokovi, skraćuje se postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za ciljeve očuvanja ekološke mreže NATURA 2000 te osigurava pravna zaštita podnositelja zahtjeva u svim fazama postupka. Ekološkom mrežom nakon pristupanja RH u punopravno članstvo EU smatrat će se mreža NATURA 2000 koja bi obuhvatila 29,64% ukupne površine RH. Predloženi zakon ujedno daje okvir za provedbu Nagoya Protocola o pristupu genetskim resursima te pravednoj i jednakopravnoj raspodjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja. U svezi upravljanja zaštićenim područjima ostavljena je mogućnost Vladi RH da uredbom osnuje javnu ustanovu za upravljanje s dva ili više nacionalnih parkova odnosno da osnuje javnu ustanovu za upravljanje svim zaštićenim područjima od državnog značenja. značenja. U tijeku je izrada studije financiranih sredstava darovnice GEF-a koja će preporučiti modele upravljanja zaštićenim područjima. Sjednici odbora nazočila je i predstavnica Državnog zavoda za zaštitu prirode. Nazočna predstavnica Zelene akcije ukratko je iznijela nekoliko osnovnih primjedbi i komentara Zelenog foruma, mreže udruga za zaštitu okoliša Hrvatske. Prvenstveno je naglasila da je evidentno da se nacrt prijedlog zakona koji je objavljen na službenim internet stranicama nadležnog ministarstva u veljači 2013. godine u značajnoj mjeri razlikuje od prvog nacrta prijedloga zakona koji je bio na javnoj raspravi 2012. godine. S obzirom na značajnu izmjenu u odnosu na prvotni nacrt zakona Zeleni forum drži da je nužno provesti ponovljenu javnu raspravu. Nadalje, ne podržavaju predloženo rješenje u svezi ekološke mreže. Europsku uniju ekološka mreža postaje Natura 2000 te će pokrivati znatno manju površinu teritorija što znači da će brojna područja od nacionalnog značaja biti izdvojena iz procedura ocjena prihvatljivosti strategija, planova, programa i zahvata. Iznijeto je stajalište da bi ovaj zakon prioritetno trebao biti usmjeren na pitanje zaštite prirode umjesto na ubrzavanje procedura. Ministru zaštite okoliša i prirode na sjednici odbora uručene su pisane primjedbe i komentari koje je nekoliko udruga dostavilo Odboru za zaštitu okoliša i prirode. U raspravi koja je potom uslijedila istaknuto je kako je riječ o složenom i zahtjevnom Zakonu o zaštiti prirode čija će provedba ovisiti o spremnosti da se osiguraju nužni financijski, kadrovski i institucionalni uvjeti za njegovu potpunu provedbu. U tom smislu upitna je ocjena. Za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske. Naglašena je činjenica da je ovaj novi Zakon o zaštiti prirode upućen u prvo čitanje, a ne u hitni postupak premda Vlada Republike Hrvatske ističe da ga prioritetno usuglašava s pravnom stečevinom Europske unije. Istaknuto je kako navedeno posebno otvara pitanje je li nužno do 1. srpnja 2013. godine donositi ovako koncipiran novi Zakon o zaštiti prirode. Posebna pozornost u raspravi dana je utvrđivanju prevladavajućeg javnog interesa i odobrenja zahvata uz kompenzacijske uvjete za područje ekološke mreže te su u ovoj problematici iznesena različita mišljenja. S jedne strane predloženo je da se po uzoru na slovenska iskustva u članku 36. stavku 2. uvede novčana naknada kao treći iznimno prihvatljiv oblik kompenzacijskog uvjeta, a koji bi se koristio za provođenje prva dva kompenzacijska uvjeta. Ujedno je i izneseno stajalište o potrebi izmjene članka 39. stavka 1. na način da se početak radova odnosno zahvata ne veže s prethodnom provedbom kompenzacijskog uvjeta već da se omogući da se nositelji zahvata

odredbe članka 41. stavka 1. s intencijom zakona da se osigura da nositelj zahvata prije početka izvođenja radova provede kompenzacijske uvjete sukladno rješenju ministarstva. članka 41. regulira se da ministarstvo provodi kompenzacijske uvjete na trošak nositelja zahvata ukoliko on ne provede kompenzacijske uvjete iz rješenje iz članka 38. stavka 2. Predložena je i izmjena stavka 4. u članku 114. kojim je reguliran posebni rezervat na način da se jasno odredbi da je na ovom zaštićenom području dopuštena gospodarska djelatnost akvakulture i ribolove sukladno pravilniku iz članka 142.ovog zakona, tim više što je mogućnost ribolova člankom 113. stavkom 3. predviđena za područja nacionalnog parka. Napomenuto je da su Malostonski zaljev i Malo more zaštićeni u kategoriji posebnog rezervata u moru tradicionalno višestoljetno područje marikulture namijenjeno uzgoju školjaka i ribe te ribolovu. Današnja marikultura razvijena na području Malostonskog zaljeva i Malog mora u gospodarskom smislu ima izrazito obrtničko–obiteljske značajke. Pored školjkarstva ribolov predstavlja značajnu gospodarsku djelatnost i bitan je čimbenik u očuvanju održivosti marikulture na ovom području s obzirom na povremeno jačanje populacija pojedinih predatorskih vrsta. Posebice neprihvatljivim ocjenjena člankom 130. dana mogućnost Vladi Republike Hrvatske da uredbom osnuje javnu ustanovu za upravljanje s dva ili više nacionalna parka, odnosno javnu ustanovu za upravljanje svim zaštićenim područjima od državnog značenja. Imajući u vidu važnost upravljanja zaštićenim područjima naglašeno je da organizaciju navedenog sustava i ovlasti treba nedvojbeno propisati Zakonom o zaštiti prirode. temeljem odredbi iz članka 130. Vlada Republike Hrvatske ima ovlast da mimo parlamentarne procedure u cijelosti promijeni sustav upravljanja zaštićenim područjima od državnog značenja. Člankom 137. predloženog zakona regulirano je da se prostorni planovi područja posebnih obilježja za nacionalne parkove i parkove prirode izrađuju na temelju stručne podloge koju izrađuje Državni zavod za zaštitu prirode. Vodeći računa o značaju navedenih prostornih planova za razvoj tih zaštićenih područja te s druge strane administrativnim kapacitetima Državnog zavoda za zaštitu prirode izraženo je stajalište kako bi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode trebalo omogućiti da putem ovlaštenih pravnih i fizičkih osoba pripremi stručne podloge za ove prostorne planove. Predložena je dopuna, ali ne prve u stavku 1. članka 139. na način da se u zaštićenim područjima dopusti sidrenje i na mjestima utvrđenim određenim planom upravljanja budući da postoji mogućnost da se istim predvide i dodatna mjesta za sidrenje ili privez plovila, a da se time ne narušava svojstva zbog kojeg je područje zaštićeno. U svezi koncesija na pomorskom dobru u zaštićenim područjima upozoreno je da iz predloženog zakona nije nedvojbeno razvidno da se osim Zakona o koncesijama da se osim Zakona o koncesijama koncesioniranja na navedenim područjima vrši i prema Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama. Navedeno je i ocijenjeno nužnim kako se u provedbi zakona kako se u provedbi zakona ne bi događalo da se pomorsko dobro koje izvan zaštićenih područja štiti bolje nego pomorsko dobro u zaštićenim područjima. Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova, 5 glasova za i 2 suzdržana glasa odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg zaključka: prvi, prihvaća se Prijedlog zakona o zaštiti prirode. I drugi, sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja izneseni u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme konačnog prijedloga zakona. Hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Na redu su predstavnici klubova. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolega Željko Kolar.

Hvala lijepa gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, poštovani ministre sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege. Zaštitu okoliša, prirodnih dobara i prostora u Republici Hrvatskoj držimo važnim političkim i razvojnim pitanjem. Predloženi novi Zakon o zaštiti prirode do sad je najcjelovitiji i najsloženiji za provedbu. Donošenje novog zakona probudilo je izvanredno zanimanje najšire javnosti tako da je na prijedlog teksta zakona objavljenog na internetskim stranicama nadležnog ministarstva pristiglo više od osamstotinjak mišljenja, primjedbi i prijedloga od strane znanstvenih i stručnih institucija, ustanova za zaštitu prirode, nevladinih organizacija, strukovnih udruga, komora, pojedinaca ali i gospodarskih subjekata jedinica regionalne i lokalne samouprave. Ključne promjene odnose se u odredbama koje se odnose na ekološku mrežu zaštićena područja i ophođenje s divljim vrstama. Zakonom je omogućeno i preuzimanje pravne stečevine EU i njezino potpuno usklađivanje sa ključnim direktivama. Uz navedena poboljšanja izričaja zakona i usklađivanja sa Zakonom o općem upravnom postupku, te novog zakona o koncesijama. O ocjeni prihvatljivosti strategija, planova, programa i zahvata na ciljeve očuvanja ekološke mreže NATURA 2000. Zakon po prvi puta vrlo precizno definira sve aspekte ključnog instrumenta očuvanja ekološke mreže NATURA 2000 NATURA 2000 kao najvrednijeg dijela bioraznolikosti pri čemu poseban štit zaštiti prirode i očuvanja bioraznolikosti čini ocjena prihvatljivosti kojom se ocjenjuje utjecaj plana, programa i zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitosti cjelovitosti područja ekološke mreže. U očekivanju važnih energetskih i infrastrukturnih projekata od kojih će neki svakako imati značajan utjecaj na NATURA 2000 tih područja. Ako nema projekat se odobrava odnosno ne odobrava u slučaju da značajan negativni utjecaj postoji. Rezultat ocjene nije zaključen u slučaju utvrđivanja imperativnih razloga prevladavajućeg javnog interesa. U tom slučaju ako postoje imperativni razlozi prevladavajućeg javnog interesa koji se mogu odnositi na zdravlje ljudi, javnu sigurnost, postizanje bitno povoljnijih uvjeta za okoliš i drugih uključujući one gospodarske i socijalne naravi ili zbog pomanjkanja drugih pogodnih mogućnosti projekt se može dopustiti. U tom se slučaju utvrđuju kompenzacijski uvjeti. Ovim zakonom uređuje se i postupak prethodne ocjene i definiraju se rokovi njegovog provođenja. Sam zavod, Državni zavod za zaštitu prirode dobiva puno veći značaj u najranijoj fazi kroz tzv. prethodni postupak. NATURA 2000 područje je upravljanja tim područjima. NATURA 2000 zamijenit će postojeću ekološku mrežu. Prijedlog NATURA 2000 obuhvaća 794 područja na 29,64% ukupne površine Republike Hrvatske, odnosno 36,92% kopna i 16,6% teritorijalnog mora. U važećem zakonu ne postoji odredba o upravljanju u područjima ekološke mreže što je novim zakonom upravljanje ekološkom mrežom NATURA 2000 riješeno u samom tekstu U zakonu se detaljno opisuje korištenje divljih vrsta i zabrani upotrebe sredstava za hvatanje, detaljno se obrađuju strogo zaštićene vrste. Zakon detaljnije razrađuje odredbe o stranim i inozemnim vrstama. Pored navedenog novi Zakon o zaštiti prirode daje okvir za provedbu …/Govornik se ne razumije./… protokola o pristupu genetskim resursima, te pravednoj i jednakopravnoj raspodjeli dobiti koja proizlazi iz njihovog korištenja. Preciznije se razrađuju odredbe koje se odnose na postupanje pri otkriću novih speleoloških objekata i radi se razlika između onih koji su slučajno naiđeni, znači u prirodu i između onih gdje se obavljaju obavljaju na nekakvim infrastrukturnim radovima i isto tako se određuje na koji način se mogu prekinuti radovi i precizno se određuju rokovima u kojim nadležne institucije moraju reagirati. Jasno određivanje kategorija zaštićenih područja od državnog značaja, strogi rezervat, nacionalni park, posebni rezervat i park prirode u odnosu na kategorije od lokalnog značaja, spomenik prirode, prirode, regionalni park, značajni krajobraz, park šuma i spomenik parkovne arhitekture. Ukida se pravo prvokupa na zaštićenim područjima osim u nacionalnim parkovima, strogim i posebnim rezervatima radi olakšavanja prometa nekretninama. Dodatno se uređuje i sustav dodjele koncesijskih odobrenja na zaštićenim područjima i speleološkim objektima. Uz ovakvu složenost Zakona o zaštiti prirode njegovi učinci ovisit će prvenstveno o političkoj spremnosti da se osiguraju nužni financijski i kadrovski i institucionalni uvjeti za njegovu potpunu provedbu. Za funkcionalnost u provedbi ključna će biti kvaliteta kadrova, snaga integralnog informacijskog sustava, prostora, okoliša i prirode, te povezanost i koordinacija tijela i aktera u planskim upravnim i nadzornim poslovima. Na kraju ovog zakona nekoliko izrijeka koji bi trebali dočarati odnos čovjeka i prirode. Čuvajmo zemlju i prirodu na njoj jer nismo ih naslijedili od svojih djedova i očeva nego smo ih posudili od svojih potomaka. Postoji izvrstan učitelj ako ga razumijemo, a to je priroda. Ja se nadam da barem mi ovdje razumijemo. Klub SDP-a podržava Prijedlog zakona o zaštiti prirode. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sada je na redu predstavnik Kluba zastupnika HNS-a kolega Ivica Mandić. Izvolite. Oprostite, izmiješano mi je ovdje. Dakle u ime kluba HDZ-a kolega Branko Bačić. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, poštovani gospodine ministre sa suradnikom, poštovane kolegice i kolege. Vlada Republike Hrvatske, odnosno resorno ministarstvo, pripremilo je Zakon o zaštiti prirode i ministar je u svom uvodnom obrazloženju naveo tri razloga, tri temeljna razloga zbog kojih je Vlada prišla izradi novog Zakona o zaštiti prirode. Mi u klubu HDZ-a smo mišljenja da u ovom momentu nije bilo nužno niti je potrebno donositi novi zakon s nizom izmjena i dopuna već da je a s obzirom na činjenicu da ćemo nakon pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo u EU trebati ovaj zakon ponovno mijenjati kako bi ga uskladili sa ekološkom mrežom NATURA 2000. pa da onda i tada u tom postupku izmjene zakona praktično ove promjene koje je ministar najavio i zbog kojih je rekao da idu u donošenje ovog zakona tada se moglo donijeti. I iz tog razloga, a i iz činjenice koja je također maloprije spomenuta od strane ministra, a to je da će se nakon sveobuhvatne studije koja će pokazati budući način upravljanja javnim ustanovama osnovanim za zaštićena područja prirode Vlada izjasniti o tome da li će to biti jedna ili više ustanova u RH koje bi ustanove na određeni način centralizirale upravljanje zaštićenim područjima prirode. Pa s obzirom da je ta studija kako smo čuli u izradi onda tim više je argument da smo mogli pričekati rezultat te studije i onda obvezu da nakon 1. srpnja utvrdimo i našim zakonom ekološku ekološku mrežu NATURA 2000. tada se onda moglo krenuti sa izmjenom zakona, a sada ako je to ministarstvo ocijenilo nužnim moglo se ići u izmjenu postojećeg zakona. Druga stvar koju mi u klubu HDZ-a držimo da nije napravljena kvalitetno to je činjenica da je Vlada, odnosno resorno ministarstvo u svibnju prošle godine pokrenulo javnu raspravu na temelju jednog prijedloga zakona koji je bio u javnoj raspravi i u kojoj javnoj raspravi istaknuto je niz primjedbi na razmišljanja, sugestije na tada napravljeni nacrt prijedloga zakona, a da je otada dakle pa do evo rasprave u Hrvatskome saboru proteklo 10 mjeseci i da ovaj prijedlog zakona koji je danas nama na klupama u bitnoj mjeri odstupa od onog nacrta prijedloga zakona koji je bio u raspravi. Zbog toga držimo da je Vlada, odnosno resorno ministarstvo, prije nego što je krenulo u proceduru usvajanja i donošenja ovog zakona trebalo ponovno otvoriti javnu raspravu jer je i predlagač odustao od određenih razmišljanja koja su bila riješena tim izvornim tekstom nacrta prijedloga zakona. Dakle, ovaj zakon u bitnome odstupa od onoga što je bilo u prvom prijedlogu zakona koji je išao u javnu raspravu i time je po nama trebalo zbog tih razloga ponovno otvoriti javnu raspravu o novim postavkama, o novim normama koje ovaj prijedlog zakona uređuje. O tome, a to sam i maloprije kada sam govorio u ime matičnog odbora, mi u klubu HDZ-a se slažemo sa stavom udruga za zaštitu prirode koji su istakli na raspravi u samome odboru istu dilemu i neslaganje s činjenicom da ovaj zakon ne nastavlja se na jedan nacrt prijedloga zakona koji je raspravljen u svibnju prošle godine, a po nama i po njima, bi onda bilo nužno ponovno otvoriti javnu raspravu iz niza razloga koje ću i u nastavku izložiti. Ono što je također i na odboru, a i maloprije u raspravi i u uvodnom obrazloženju gospodin ministar rekao, to je da ovaj zakon će značajno pomoći poboljšavanju investicijske klime u RH. Mi poštujemo Mi poštujemo takav stav ministra i Vlade da se pokrene niz investicija u RH koje često puta svakako sa procedurama ne samo Zakona o zaštiti prirode nego i drugim zakonima znaju biti otežane, da se one uklone, ali držimo da ovaj zakon kao zakon lex specialis koji određuje zaštitu prirode prioritetno bi se trebao baviti zaštitom prirode, zaštitom zaštićenih područja u RH, a a ne da bude uvod u mogućnost donošenja onog spornog Zakona o poticanju strateških investicija koji je već Vlada najavila, koji je dijelom bio i u raspravi na razini Ministarstva gospodarstva, koji je u hrvatskoj javnosti izazvao brojne podjele i neslaganja. Čini nam se, nama u klubu HDZ-a, da ovaj zakon na određeni način otvara na mala vrata ulaz tog po nama štetnog Zakona o poticanju strateških investicija. Kada govorimo o odredbama kojima je regulirano utvrđivanje prevladavajućeg javnog interesa i odobrenja zahvata uz kompenzacijske uvjete za područje ekološke mreže želimo upozoriti na jednu kontradiktornost u samome zakonu. stav je Vlade Republike Hrvatske da se kompenzacijski uvjeti kada se utvrdi prevladavajući javni interes ne mogu nadoknaditi financijskim sredstvima. Dakle, ako se nešto zbog zahvata nekakvog zaštićenog područja narušava, degradira onda je stav Vlade da prije nego što se kad krene u taj zahvat koji degradira taj prostor da je investitor dužan kroz kompenzacijske uvjete napraviti, pripremiti drugo štićeno područje koje omogućava zaštitu pojedinih ili, dakle stvara neka nova staništa i ne može te kompenzacijske uvjete nadoknaditi financijskim sredstvima. I mi u klubu HDZ-a to prihvaćamo. No, u ovome istome zakonu u članku će se 1. stavkom 1. definirano da: "Ukoliko investitor ne napravi te kompenzacijske uvjete da će onda Vlada Republike Hrvatske, onda resorno ministarstvo na trošak investitora sami napraviti, odnosno provesti te kompenzacijske uvjete. To je apsolutno kontradiktorno jer nitko ne može, niti jedan investitor ne može pokrenuti proceduru i krenuti u realizaciju svoga zahvata dok nije napravio te kompenzacijske uvjete. Prema tome, ili investitor ne može napraviti kompenzacijske uvjete prije svog zahvata ili se Vlada treba izjasniti da može, ali onda uz jasno financijsku naknadu ministarstvu koji će onda umjesto investitora uspostaviti takve kompenzacijske uvjete. Ta su dva članka po nama kontradiktorna i Vlada se mora izjasniti može li se kompenzacijske uvjete nadoknaditi financijskim sredstvima od strane investira ili ne može, a ne tvrditi da ne može, a u drugom članku reći da će, ako to napravi i kreni u realizaciju projekta a bez da uspostavi kompenzacijske uvjete da će onda Vlada na njegov trošak. Prema tome, to je apsolutno po nama kontradiktorno i tu se Vlada i ovim zakonom mora jasno očitovati hoće li ili neće dopustiti uspostavu kompenzacijskih uvjeta uz nadoknadu od strane investitora. Ono što ovaj zakon sada pokazuje i čemu bitno odstupa od prijedloga zakona iz 2005. godine, iz 2012. godine od mjeseca svibnja, to je činjenica da sada Vlada predlaže da nacionalna mreža, ekološka mreža postane Natura 2000. čime se značajno manje prostora RH štiti u smislu Zakona o zaštiti prirode. Naime, nacionalnom ekološkom mrežom bilo je pokriveno 47% kopnenog i 38,5% morskog teritorija. Predložena mreža Natura 2000. obuhvatila bi ukupno 29,6% ukupne površine RH. Dakle, toga moramo biti svjesni, da nakon stupanja Hrvatske u punopravno članstvo u EU negdje EU negdje oko 18% kopnenog teritorija RH bit će manje štićeno u odnosu na postojeću ekološku mrežu. Zakonom iz, prijedlogom zakona koji je krenuo u javnu raspravu pitanje nacionalne ekološke mreže bilo je drugačije regulirano i time ovaj prijedlog zakona značajno odstupa od onoga zakona koji je bio prošle godine u u javnoj raspravi. I to je bio jedan od temeljnih razloga zbog čega su i ekološke udruge u RH se protive donošenju ovog zakona bez da se ponovno vrati u javnu raspravu. Bitan razlog koji bi također trebao prisiliti na određeni način Vladu da otvori ponovno javnu raspravu, a tj., to je razlika između ovog rješenja i rješenja koje je bilo u zakonu zakonu prošle godine. Naime, zakon iz prošle godine namjeravao i takav je krenuo u javnu raspravu, da se na naivu RH uspostavi jedinstvena agencija za upravljanje svim zaštićenim područjima prirode. I to je bilo u zakonu izrekom napisano i rečeno. Ovaj zakon govori da je to moguće, da Vlada vlastitom uredbom odluči se na model upravljanja zaštićenim područjima prirode na način da to može bit jedinstvena agencija kao što je bila i u prošlom prijedlogu zakona ili da se za dvije ili više ustanova koje se, koje su osnovane za zaštitu prirode formira na razini RH. Prema tome, mi u klubu HDZ držimo da bi Sabor temeljem zakona trebao propisati način upravljanja zaštićenim područjima prirode, a ne to dopustiti Vladi, da Vlada uredbom mimo Sabora definira način organizacije, način ustroja ustanova koja se bave zaštitom prirode u RH. Držim da to nije dobro rješenje, da je bolje rješenje bilo u ranijem zakonom. Ne znam zašto je Vlada sada od toga odstupila, ako je i Vlada i htjela da tako važnu odluku donese na temelju studije koja se u ovom trenutku radi, onda tim više ide i u prilog našem stavu kluba HDZ-a da smo trebali pričekati do 1. srpnja, do tad bi u međuvremenu vjerojatno i bila napravljena sama sama studija pa bi onda Vlada mogla na temelju te studije jasno saborskim zastupnicima i Hrvatskome saboru predložiti način osnivanja i organizacije ustanova za zaštitu prirode u RH, a ne to raditi mimo Sabora. Još jedna bitna stvar, evo vrijeme mi ističe. Naime, to sam također na odboru rekao, a maloprije kad sam i pročitao stav odbora, matičnog odbora to je po nama u klubu HDZ-a a tu govorim kao i zastupnik iz Dubrovačko-neretvanske županije za nas je neprihvatljivo da u prostoru Malostonskog zaljeva i Maloga mora ovaj zakon zabranjuje obavljanje ribolova kao tradicijske djelatnosti na koji je naslonjen i veliki broj obitelji i domaćinstava u Malostonskom zaljevu. Tim više što je ovim istim zakonom omogućeno je u nacionalnim parkovima koji je najviši stupanj zaštite određenog područja prirode, dozvoljeno bavljenje ribolovom. A u nižem, na nižoj razini kao što je posebni rezervat, a to je Malostonski zaljev i Malo more zabranjeno je bavljenje ribolovom. Za informaciju na tom prostoru Malostonskog zaljeva živi oko 2000 ljudi, tamo je registrirano preko 1000 malih čamaca, kajića, brodica koji su isključivo i sagrađeni i nabavljeni da bi ljudi tamo mogli živjeti od ribolova. Ovim zakonom mi njima sprječavamo da se bave ribolovom, a upravo uzgajivači školjaka u Malostonskom zaljevu se zalažu da se omogući ribolov u Malostonskom zaljevu kako bi se izlovom riba predatora spasile kamenice, dagnje u Malostonskom zaljevu koji je upravo zbog prevelike količine riba predatora uništavaju temeljnu djelatnost u Malostonskom zaljevu. To su te uzgoj školjaka, odnosno uzgoj kamenica i dagnji.

veliki broj obitelji u Malostonskom zaljevu i ja ne vidim koji je to razlog braniti na nižoj razini zaštićenog područja a omogućiti u višem kao što je nacionalni park. Također mi se čini da ovim zakonom nije točno kvalitetno propisan način koncesioniranja na pomorskom dobru i režim zaštite pomorskog dobra. Iz ovog zakona koji bi trebao dodatno štititi pomorskom dobro iščitava se da se bolje štiti pomorsko dobro u općem režimu nego pomorsko dobro koje je u prostoru i u području kojega držimo prema ovom zakonu zaštićenim područjem prirode. potrebno je još dodatno da Vlada u dijelu koji se odnosi na koncesioniranje i brigu o pomorskom dobru dodatno zaštiti i izjasni se o prostoru pomorskog dobra u zaštićenom području prirode. Evo vjerojatno ću kasnije u pojedinačnoj raspravi još neke stvari izložiti koje nisam uspio kroz ovo vrijeme. Hvala. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Pa po naravi politike i funkcioniranja Hrvatskog sabora obično se zastupnici iz različitih klubova posebice oporbe i vlasti ne slažu baš često. Međutim ovom prilikom moram izraziti suglasnost s ovim što je izrekao kolega Bačić vezano uz Malostonski zaljev. To je jedan vrlo ozbiljan praktični problem i onemogućavanje ribolova u onom intenzitetu u kojem se dosad odvijao u Malostonskom zaljevu će uzgajivači Malostonskih školjaka dovesti u izrazito lošu situaciju. Jer čak i uz ovolku razinu ribolovnog napora koja je dosad bila zakonski dopuštena oni su trpili velike štete u u određenim dijelovima sezone kad se pojave veće količine orada odnosno predatora na školjkama i ja ovom prigodom apeliram na gospodina ministra da taj problem sagleda u kontekstu ovog zakona i da se režim ribolova i prava domicilnog stanovništva na ribolov na području Malostonskog zaljeva ne reduciraju. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Poštovani kolega Baranoviću apsolutno se slažem s vama. Vi ste itekako dobro upoznati s problem ribolova i u Malostonskome zaljevu. Dobro da ste i vi dali podršku našem prijedlogu da se omogući ribolov u Malostonskome zaljevu i malome moru. Naime na sjednici odbora od strane predstavnika Vlade rečeno je kako ovaj zakon ne priječi obavljanjem ribolova u Malostonskom zaljevu već da obavljanje tog ribolova priječi Pravilnik o ribolovnim područjima gdje nije propisano mogućnost ribolova u Malostonskom zaljevu. To nije točno. Naime u Pravilniku nije rečeno da se na prostoru Malostonskog zaljeva ne može obavljati ribolov. Ali ja znam kada je taj pravilnik i donesen da je onda bilo o tome govora da li je moguće ako matični zakon a to je Zakon o zaštiti prirode priječi obavljanje ribolova u prirodnim područjima kao što je posebni rezervat da onda niti pravilnik koji dolazi akt a posteriori ne može to dozvoliti. To nije točno. Dakle samim pravilnikom kojim se definiraju ribolovna područja ribolovne zone u RH omogućeno je obavljanje ribolova u Malostonskom zaljevu a jedini akt koji to priječi bit će ovaj zakon ako bude donese u ovakvom obliku. Hvala. Uvaženi kolegice i kolege zastupnici. Evo ja bih se kratko osvrnuo na ovu raspravu vezano uz Malostonski zaljev. Dakle ono što je činjenica da ovim zakonom nigdje a vjerujem da ste pročitali nigdje nije zabranjen ribolov u posebnom rezervatu u Malostonskom zaljevu. Već bih upozorio da pitanje ribolova i ribarenja se definira posebnim zakonom, dakle Zakonom o morskom ribarstvu i Zakonom o slatkovodnom ribarstvu i gdje je u Zakonu o morskom ribarstvu izričito navedeno u ovom trenutku to je jedina prepreka zašto se ribolov ne obavlja u Malostonskom zaljevu. mora biti horizontalno usklađen sa svim ostalim propisima i propisima koji reguliraju ribarstvo, tako ovaj zakon kaže da je moguće obavljati određene djelatnosti i u zaštićenim područjima ali pod određenim uvjetima. Tako da će se pitanje samog ribarstva i ribarenja u Malostonskom zaljevu regulirati izmjenama zakona o morskom ribarstvu koji će onda biti usklađen i sa propisima, uvjetima očuvanja bio raznolikosti odnosno očuvanja prirode u tom području. Tako da evo u ovom zakonu nigdje odnosno u nacrtu nigdje izričito nije zabranjeno ribarstvo u, ribarenje u Malostonskom zaljevu i u tom djelu bih evo ispravio ove netočne navode. Točno je da moraju biti zakoni horizontalno usklađeni no u ovom trenutku o konkretnom slučaju jedina prepreka je Zakon o morskom ribarstvu koji izričito zabranjuje odnosno kaže da more u posebnom rezervatu ne predstavlja ribolov na more i to je prepreka za ribarstvo. Hvala.

vi kažete da u Zakonu to nije nigdje izrijekom napisano. Pročitajte članak 113. koji govori o nacionalnom parku i kaže u članku 113. stavku 3. "U nacionalnom parku su dopušteni zahvati i djelatnosti kojima se ne ugrožava izvornost prirode" a stavku 5.govori "iznimno od tog stavka može se dopustiti ugostiteljsko-turističkih i rekreacijskih djelatnosti koje su u ulozi posjećivanja te bavljenje stočarstvom, poljoprivredom, ribolovom", to je za nacionalni park. Kada je u pitanju posebni rezervat kao što je Malostonski zaljev također piše "U posebnom rezervatu nisu dopušteni zahvati i djelatnosti koje mogu narušiti svojstva zbog kojih je proglašen rezervat", a onda dalje kaže "iznimno stavaka tog članka dopušten je uzgoj riba i drugih vodenih organizama u posebnim rezervatima u kojima je u trenutku proglašenja zatečena djelatnost uzgoja u obimu i na način koji ne ugrožava svojstva zbog kojih je proglašen rezervat". u Malostonskom zaljevu koji je proglašen posebnim rezervatom nije dozvoljeno bavljenje ribolovom. Na kraju krajeva ne bi zbog toga Hrvatska obrtnička komora, udruga i Ceh ribara i Dubrovačko-neretvanskoj županiji napisao niz primjedaba na ovaj zakon i obratio se nama u oboru i ja m mislim brojnim zastupnicima a posebno nama iz Dubrovačko-neretvanske županije zbog toga što traže da na isti način kao što je ribolov propisan u nacionalnom parku da bude na isti način propisana ta djelatnost i u posebnom rezervatu kao što je Malostonski zaljev. I nije točno da onda da je sada u zakonodavnoj regulativi zabranjeno u nekom drugom zakonu ili nekom drugom aktu obavljanje ribolova u Malostonskom zaljevu osim što je to sada prepreka koja je utvrđena ovakvim zakonom koji danas raspravljamo u Saboru.

ovom prijedlogu i općenito o posebnom rezervatu moramo gledati sveobuhvatno stanje u cijeloj Hrvatskoj svih posebnih rezervata ne samo Malostonskog zaljeva. U članku 114.koji ste vi citirali stavku 3.isto tako u stoji da "U posebnom rezervatu su dopušteni zahvati i djelatnosti kojima se održavaju ili poboljšavaju uvjeti za očuvanje svojstava zbog kojih je proglašen rezervatom". Dakle samim tim stavkom je ostavljena mogućnost da se i u posebnom rezervatu obavljaju djelatnosti koji će u u stavku 3.stoji da je moguće da se obavljaju djelatnosti kojima se održavaju ili poboljšavaju uvjeti važni za očuvanje svojstava zbog kojih je proglašen rezervatom. Dakle upravo ovaj stavak 3. članka 114.govori o tome da je potrebno uskladiti druge propise sa ovim zakonom dakle upravo za zaštitu prirode će propisati uvjete pod kojim se takva djelatnost može obavljati ali tek kada se uklone prepreke u drugim propisima, a to je Zakon o morskom ribarstvu. Hvala lijepo. I replika Petar Baranović. i ta odredba na koju se vi pozivate je donesena uz protivljenje ljudi iz ribarskog sektora na izričito inzistiranje ministarstva na kojem ste vi na čelu. Inače držim da je bitno da znate kao ministar da je ona donijela jako puno problema na terenu i da nije polučila pozitivne nego negativne konsekvence. S obzirom da sam netko tko može s punom pouzdanošću govoriti o toj problematici, dužan sam vas izvijestiti da je upravo takav odnos Zakona o morskom ribarstvu i Zakonu o zaštiti prirode polučio devastaciju pojedinih zaštićenih područja nacionalnih parkova u morskom eko sustavu. I bilo bi mi jako drago ako kao ministar nađete za shodno da jedan dan tu problematiku sagledamo onako u jednom užem krugu vrlo detaljno i sa najboljim namjerama da se stvari dovedu u balans. Hvala lijepa. Nastavljamo s raspravom po klubovima. U ime kluba HNS-a kolega Ivica Mandić.

izlaganja ispred kluba rekao da je zaštita prirode i prirodne ljepote RH visoko kotiraju u Europi i da je to jedna od najvećih vrednota RH priroda. Slijedom toga proizlazi da je obaveza i dužnost Sabora RH, Vlade RH voditi posebnu brigu i zaštitu o očuvanju prirode. Ono što bih također rekao da prijedlog ovog zakona dolazi od Vlade RH, a da je ovaj prijedlog zakona zajedno su izradili Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva. Ono što je također bitno kod ovog zakona da je ovo prvi važan zakon koje je Ministarstvo zaštite okoliša donosi jer dosadašnja dva Zakona o zaštiti prirode bila su donesena u sklopu taj puta djelokruga rada Ministarstva kulture. Mi u klubu HNS-a smatramo da je ovakav način puno bolji i da je s osnivanjem Ministarstva zaštite okoliša

Ovo bih rekao da sa novim prijedlogom zakona dolazi do novog sustava, da se uvodi novi izričaj i da cjelovitiji i jasniji pristup ovoj problematici. Ovim zakonskim prijedlogom usklađuje se zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU. Važeći zakoni do sada to su bili zakoni iz 2005., 2008.godine i 2011. Koncept Koncept zaštite prirode koji sagledavaju sveukupnu biološku raznolikost temeljeni su na Konvenciji o biološkoj raznolikosti Rio de Janeiro 1992. godine. Nadalje, u ovom novom zakonu su ugrađene i direktive Europskog parlamenta i Vijeća Europe. Nakon donošenja zakona 2005. godine zakon je doživio dvije više kozmetičke kozmetičke izmjene koje nisu bile strukturne naravi, koje su bile više usklađivanje sa stvarnim stvarima. Novi Zakon o zaštiti prirode donosi unapređenje sustava zaštite prirode u Republici Hrvatskoj i dodatno usklađuje s odredbama Direktive o staništima i Direktivama o pticama. Cilj zaštite prirode je očuvati što veću raznolikost biljnog i životinjskog svijeta, postići što prirodniju biološku ravnotežu. Moram također napomenuti da je Republika Hrvatska s aspekta biološke raznolikosti jedna od najbogatijih zemalja Europe. Raznolikost uvjetovana zahvaljujući prirodnim i biogeografskim uvjetima što je doprinijelo brojnosti i raznolikosti kopnenih i vodenih morskih i podzemnih staništa te života u njima. Moram reći da u Republici Hrvatskoj se nalazi najznačajniji dio populacije mnogih vrsta flore i faune koje su ugrožene na europskom nivou. Tzv. crveni popis ugroženih vrsta u biljnom i životinjskom svijetu u Republici Hrvatskoj se njih nalazi preko 2200 životinjskih i biljnih vrsta. Ono što je također bitno napomenuti, da biljni i životinjski svijet u biti daju i ravnotežu i daju mogućnost opstanka ljudskom rodu. U dosadašnjoj podjeli ili očuvanju i zaštiti prirode Republika Hrvatska imala je ekološku mrežu gdje je preko 47 kopnenog dijela i 38,5 38,5 morskog teritorija bilo uključeno u zaštiti ekološkoj mreži. Sa ovim novim prijedlogom taj dio zaštite bit će nešto manji jer primjena od 1. srpnja, od onog trenutka kad Republika Hrvatska bude punopravna članica Europske unije provodit će se u mjerama zaštite prirode Natura 2000. 2000. To će iznositi 36,99 kopnenog teritorija, 16,58 morskog teritorija ili ukupno na 29,64% površina ili ukupno na 2617010 hektara 2617010 hektara zemljišta. Ovdje je također bitno napomenuti da kod Natura 2000 je uočljiva razlika u u površinama zaštićenog dijela prirode kod novoprimljenih zemalja u Europskoj uniji i kod starih članica. Tako da kod zadnje primljenih država u Europsku uniju ti kriteriji su vrlo strogi i vrlo visoki tako da prednjače Republika Slovenija sa 35,5%, Bugarska 34%, Slovačka 29, Cipar 28 itd. Za Republiku Hrvatsku to će bit 29,4 što prema ocjeni udruga zaštita okoliša smatraju da je vrlo nizak postotak, ali s obzirom na prostornost i teritorija Republike Hrvatske Republike Hrvatske u klubu HNS-a smatramo da je i ovakav dio zaštite na skoro 30% Republike Hrvatske zaštite prirode jako dobar, ali je bitno provoditi zakonsku regulativu i na ostalim dijelovima Republike Hrvatske i da se vodi briga o zaštiti prirode i okoliša, ne samo u prostorima koji su zaštićeni već i u svim drugim prostorima. Donošenje Zakona o zaštiti prirode vlada jedna opća percepcija u javnosti u Republici Hrvatskoj da su vrlo visoki kriteriji zaštite prirode da u biti onemogućavaju kvalitetan razvoj i investicije. Sa ovim zakonom je značajno poboljšana ova situacija i značajno je jasnija procedura kod dobivanja određenih dozvola u određenim prostorima. Smatramo da je taj dio prihvatljiv, pogotovo što u prirodi, u suživotu između prirode i čovjeka mora vladati ravnoteža i po pitanju opstojnosti i ljudske vrste i zaštite prirode. Ja bih ovdje pročitao izjavu ministra gospodina Zmajlovića koji je doslovce rekao ovo: Ovim zakonom stvara se pravni okvir za poboljšanje investicijske klime, za kvalitetan suživot čovjeka i prirode, za definiranje zaštite prirode kao platforme razvoja što će sve direktno utjecati na poboljšanje kvalitete života. Mislim da ova rečenica i ovaj citat najbolje govori o namjeri i o samom samom cilju donošenja ovoga zakona. Osim jasne zakonske regulative i terminologije o kojoj se govori u ovom zakonu ovdje također su i spomenuta i speološka nalazišta koji su pronađene slučajno ili koje su pronađene u određene u određenim građevinskim zahvatima, također procedura je jasna i točno precizira istraživanje speoloških nalaza. Također, ovaj zakon precizira i jasno definira koncesijski sustav. Osim ovih napomenutih stvari detaljno je razrađeno i strane i invazivne vrste, kao i prekogranični promet sa divljim vrstama. Ono što je također bitno u ovome svemu reći da ovdje ovim zakonom se jasno precizira i način i inspekcije i jasno se precizira i sa i sa određenim kaznenim odredbama. Tako da za teže prekršaje, kaznene odredbe donosi financijske kazne od 500 do milijun kuna. Ono što je bitno kod ovog zakona i kod svih zakona koje donosi ovaj Visoki dom je bitna njegova provedba i kvalitetna primjena u društvu. Društvo ili država mora preuzeti odgovornost u provedbi Zakona o zaštiti prirode, a najbolja zaštita prirode je edukacija. Znači ta edukacija mora biti od osnovne škole gotovo do završetka života, jer sastavni dio opstojnosti na kugli zemaljskoj i u prirodi sigurno je očuvanje i važnost i značaj prirode i njezine zaštite kao jednog od glavnih temelja daljnjeg održivog ekonomskog razvitka Republike Hrvatske. Mi u klubu Hrvatske narodne stranke smatramo da je ovaj zakon odradio ovaj cilj i da on će u svakom slučaju doprinijeti kvalitetnom održavanju i zaštite prirode. Klub Hrvatske narodne stranke će podržati ovaj zakon. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Imamo dvije replike. Kolega Jasen Mesić. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Pa cijenjeni kolega, rekli ste u jednom dijelu svog izlaganja da je evo koliko nova Vlada pokazuje brige za prirodu i za prirodnu baštinu time što to više nije u Ministarstvu kulture što bi značilo da kad je prije dok su Uprave za zaštitu prirode bile u Ministarstvu kulture da se nije pokazivala briga za zaštitu prirode što je potpuno netočno. Sustavi su u svijetu različiti. Negdje zaštita prirode stvarno je u Ministarstvu okoliša, međutim u tradiciji naših službi zaštita i kulturne i prirodne zaštite oni su uvijek bili zajedno, uvijek. To vam je više od sto godina tradicije službe koja je tako bila koncipirana, koja je napravila veliki dio posla u zaštiti prirodne baštine, u formiranju nacionalnih parkova i parkova prirode. Prema tome, potpuno je netočno stvari postavljati tako. Evo sad je to u drugom ministarstvu, pa nije više u Ministarstvu kulture, pa se zato bolje vodi briga. Pogledajte sastave upravnih vijeća sada u nacionalnim parkovima i u parkovima prirode, pa ćete vidjet koje su bile stručnije, koncepiranija i da li se onda po tome vodila veća briga ili manja briga. Ja vas uvjeravam da ćete ostati negativno iznenađeni. Hvala vam lijepa. krivo shvatio moju poruku. Ja nisam u mom izlaganju rekao da je Ministarstvo kulture loše odradilo svoj posao i nije mi bila namjera. Ali sam htio naglasiti da sa ovakvim pristupom možda dajemo veću pozornost zaštiti okoliša, zaštiti prirode sa osnivanjem resornog ministarstva. Uz dužnu zahvalu svim kvalitetnim znanstvenicima koje je na ovim prostorima od 19 stoljeća vode brigu o zaštiti, očuvanju i raznolikosti i biološke raznolikosti ovog prostora sigurno bi, možemo reći da smo kao narod dio kulturne Europe. Nisam ni jednog trenutka smatrao da Ministarstvo kulture nije taj posao odrađivalo dobro, pa mi je žao ako ste tako to to shvatili. Ako se osjećate uvrijeđeni ja bih uputio ispriku, jer moja namjera nije bila to već je bila čisto pozornost na zaštitu okoliša i na ministarstvo resorno. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica Uvažena potpredsjednice Hrvatskog sabora, ministre sa suradnikom. Pa evo možda sam mogao i ranije, ali evo kolega Mandić me vezano govoreći o zaštiti lokaliteta ja se moram vezat baš na lokalitete. Evo, pričali smo malo prije o malostonskom zaljevu. Mislim da takvih lokaliteta imamo more u našoj lijepoj Domovini. U mom gradu Trogiru ima jedan spomenik parkovne arhitekture, jedan …/Govornik se ne razumije./… rezervat. po ovom prijedlogu zakona, a i do sada cijelo vrijeme trebala je županija upravljati s tim, odnosno županijska ustanova za upravljanje upravo ovim lokalitetima. Tako i ostaje. Ja ponovo vidim da jedinica lokalne samouprave nema nikakvih ingerencija. Ja vas lijepo molim, obzirom da je to direktna ponuda da se nalazi usred grada osobito spomenik parkovne arhitekture, a isto tako on je strogi centar grada. To je čisto turistička i jednostavno naša kulturna ponuda, a ona je trenutno javni wc onako zatvoren i blokiran, jednostavno ne može se u njega ući. Drugo je …/Govornik se ne razumije./… rezervat isto tako prepun povijesti. Ja vam neću o tome sad pričati, jer je malo vremena i nije prilika za to. Ali vas molim ili pretvorite to u parkove prirode ili dajte jedinici lokalne samouprave na upravljanje, jer ovako upravljanje niti je učinkovito, niti je dobro, niti od njega imamo obogaćenu turističku ponudu. Zato vas molim ako se može išta po tom pitanju napravit. Dakle, ili u park prirode ili dajte na upravljanje. I mi smo to već zatražili bili putem gradskog vijeća. Evo jedno konkretno i direktno pitanje. Hvala. **Zgrebec, Dragica Zahvaljujem kolegi Damiru. Vjerojatno će ministar, gospodin Zmajlović dati točniji odgovor, a ja ću reći ono da Republika Hrvatska može bit sretna što ima 8 nacionalnih parkova, 11 parkova prirode. Ali ono što je dobro da ovim zakonom postoje mogućnosti o davanju koncesije i o korištenju određenih prostora. Smatramo da je to dobro, jer ti parkovi moraju živjeti živjeti sa ljudima, moraju živjeti sa prostorom. Jer ako su oni izolirani izvan prostora mislim da njihova vrijednost je puno manja uz normalno najviše standarde zaštite okoliša, zaštite prirode. I ovo smatram da što je kolega Rilje rekao mislim da je utemeljeno i da bi trebalo svakako staviti u kvalitetnu funkciju. Hvala. Poštovana gospođo potpredsjednice, gospodine ministre, uvažena gospodo zastupnici. Ja ću nastaviti upravo ovdje gdje su moji prethodnici stali. Jasno da bi u primjenu primjenu ovoga Zakona o zaštiti prirode apsolutno trebalo uključiti i jedinice lokalne samouprave. Jasno je da ako jedinicama lokalne samouprave prebacujemo ovlasti onda bi im na neki način trebali prebaciti i novac. Ja mislim da se ovdje slažemo, jasno radimo što radimo. Ja sam duboko uvjeren što niže, što bliže građanima. To ne mora uvijek značiti bolju zaštitu prirode ali to bi bilo naprosto nekako logično da je tako. Ono što je sigurno, po mom sudu recimo, ili kako ja iščitavam ovaj Zakon o zaštiti prirode ključno to je možda ovaj članak 32. ili bolje rečeno čitava ova glava koja govori o korištenju prirodnih dobara i prostora te ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu. Ovaj članak 32. doslovce glasi da studiju izrađuje osoba ovlaštena prema posebnom propisu kojim se uređuju stručni poslovi zaštite okoliša i onda se kaže u stavku 2. članka 32. da troškovi izrade studije snosi nositelj zahvata. Ovlaštenik je dužan izraditi studiju na temelju njihovih podataka. Ovlaštenik je odgovoran za istinitost, točnost, stručnu utemeljenost studije. Zašto to govorim? Jasno studiju mora platiti pod navodnicima "investitor". To je apsolutno točno. Ali, studiju bi trebalo u svakom slučaju izraditi neovisno tijelo. I to bi trebao biti neki imperativ. Kada je sam investitor naručivao i plaćao studije i uz to njegovi timovi izrađivali studiju onda je bilo logično npr., logično, nije logično ali ono što se recimo dogodilo u jednom Potpičnu. Da je sve sa Rockwoollom, da je sve bilo u skladu sa najvišim ekološkim standardima kako je to stajalo u tim studijama, a da onda građani imaju silnih problema. Nema dileme, ja sam svjestan činjenice da je recimo i taj Rockwooll jedna velika kompanija, najveća green field investicija u Hrvatskoj, 75 milijuna eura plus 10 milijuna eura. To je 0,5% hrvatskog izvoza, 50 kamiona dnevno od Potpična ide na zapad, jedan ostaje svega u Hrvatskoj tih roba jasno, 130 radnika, indirektno 400, ali istina je i da mještani Potpična se permanentno žale. U zadnje vrijeme se možda žale nešto manje, ali ja tim mještanima Potpična apsolutno vjerujem u problem kojega svakodnevno iskazuju. Što želim reći? Nije Rockwooll sporan, sporna je lokacija. Rockwooll treba Hrvatskoj, ali mjesto koje je odabrano je apsolutno krivo. Znači, ako mogu poslovati u jednom Münchenu mogu i u Hrvatskoj, ali još jedanput ću reći upravo radi ovakve prakse gdje tu prostornu plansku dokumentaciju koja se tiče zaštite prirode ili prostora ili građana izrađuju sami investitori e onda nam se dešava ovo što se dogodilo u jednom Potpičnu. Zato investitori sami ne bi trebali izrađivati te studije. To treba dokinuti i jasno to trebaju raditi neka neovisna tijela. Plomin C vjerojatno isto, ja znam da je to strateška investicija za Hrvatsku, znam da je i županija Istarska dala sve suglasnosti od pozitivnog mišljenja Zavoda za prostorno planiranje do pozitivnog mišljenja i u onoj studiji puna zaposlenost – maksimalna konkurentnost i opet točno tamo već imamo 2 termoelektrane Plomin 1, Plomin 2 i sada imamo trojku koja bi trebala dokinuti onaj najveći problem a to je jedinica. Ali opet treba razmisliti da li je moguće plinom kompenzirati tu gradnju. I ne bih volio ostati jedini protiv tog ugljena. Što se tiče ono što je sigurno dobro u ovome zakonu to su dobre odredbe o pristupu informacijama. To je regulirano člancima 198., i stvarno te informacije treba učiniti što je moguće, o stanju jasno prirode ili zaštite prirode, maksimalno dostupnim našim građanima. Jako dobro je isto tako riješeno pitanje monitoringa, kako se ovdje kaže, odnosno praćenje stanja i da to dalje ne citiram. Što se tiče koncesija, jasno po mom sudu je to pitanje trebalo regulirati u ovom zakonu. Možda je to trebalo regulirati i u onim ranijim zakonima o zaštiti prirode. Točno je da mi imamo posebni Zakon o koncesiji, ali nije suvišno upravo pitanje koncesije u koju bi trebalo maksimalno apostrofirati i ulogu lokalne samouprave da se ugradi i u ovaj zakon. Zaštita prirode je nešto bez čega se ne može. Mi nasreću imamo da budem ciničan zaštićen ostali smo kroz pretvorbu i privatizaciju bez industrije, poglavito uz Jadran tako da se nemamo tu čega plašiti. Ali, ono što je bit, infrastruktura, industrija zaštite prirode moraju na neki način ići zajedno. Ja mislim da mora naprosto biti mjesta za sve. I za netaknutu prirodu i za infrastrukturu, jasno industriju jer u protivnom ne možemo opstati. Dobro je i to da je ovaj zakon u proceduri jer se diže svijest o potrebi zaštite prirode. Ova rješenja koja spominjem po mom sudu su korektna. Bačić je maloprije govorio, spominjao da zakon treba promatrati i sa Zakonom o strateškim investicijama kada odluke o investitoru donosi sama Vlada, točno i Vladu na neki način treba kontrolirati i određeni mehanizam bi trebalo u ovaj zakon ugraditi. Međutim, ja ću i to reći, generalno je i ovaj zakon zasigurno korektan. Kad već spominjem Istru, spomenut ću i Kaštijun, što reći sad za to odlagalište smeća, spalionicu, što li je već osigurana su sredstva i sad kuda ćemo, ali razumijem ljude iz Medulina. I ja bih se borio da svo smeće iz Istre ne dođe mi ispod prozora, recimo u Buzet. No, još jedanput ću reći, po četvrti puta da je zakon korektan. Slažem se i sa ovim primjedbama oko Malostonskog zaljeva, tu treba omogućiti ribolov, ako je to već moguće i u nacionalnim parkovima. Mislim da je obrazloženje ministra bilo korektno. Ne može niti jedan zakon, pa tako ni ovaj ići "protiv ljudi", ne može ići protiv tradicionalnog načina življenja, onoga što nas je održalo kroz stoljeća. Ako u tom Stonu ili okolo zaljeva imamo negdje, kao što kaže gospodin Bačić 2000 registriranih brodica, država prije nego bi im zabranila nešto trebala bi kompenzirati te obitelji. Ali ni to ne možemo napraviti vi za vi onog tradicionalnog načina življenja kroz stoljeća. Znači zakon da, ne protiv tradicionalnog načina življenja, ali zašto sam i ja spomenuo taj Malostonski zaljev kojega je spomenulo ranije nekoliko zastupnika, radi djelatnosti u Limskom kanalu. I tamo se uzgajaju te školjke, ribe i ne bi se smio i niti se hoće, ne smije se jednom riječju ugroziti sklad između prirode, gospodarstva i te marikulture. Sve u svemu, ili uvijek treba pokušati pronaći neku mjeru. Neko je prije spominjao suživot čovjeka i prirode, neko je rekao da smo prirodu de facto naslijedili od onih koji dolaze iza nas, ali jasno je da ni gospodarstvo ne smijemo izgubiti. izgubiti. Sve u svemu, uvjeren sam u dobre namjere ministra, zakon treba podržati i kao što rekoh za sve treba biti mjesta i možda kada je riječ o ovakvim rješenjima trebalo bi biti i više mjesta možda i za lokalnu samoupravu, ali jasno ako neko spušta ovlasti e onda se mora pronaći i novac a to bi kroz formu neke buduće decentralizacije, o tome bi kroz formulu jedne buduće decentralizacije trebalo vodit računa. Zakon inače podržavamo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala. Krećemo na replike, Josip Borić. lijepo. Pa uvaženi kolega Kajin, evo osvrćem se na vašu izjavu u raspravi da ne biste htjeli ostati jedini protiv termoelektrane na ugljen, Plomin Pa niste tu sami ima nas još, bez obzira što neki od nas i ne žive u Istarskoj županiji. Ali mene interesira jedan drugi stav, postavit ću vam jedno pitanje. Vi ste sada nezavisni saborski zastupnik, kandidat SDP-a za istarskog župana, činjenica je da je da je Ministarstvo zaštite okoliša početkom svog djelovanja, tamo negdje prije godinu dana osporilo Studiju utjecaja na okoliš za izgradnju ovog Plomina C, a da aktualni ministar gospodin Zmajlović podržava izgradnju takvog Plomina C na ugljen, pa vas ja pitam što ćete vi učiniti kao mogući župan ako dođete u situaciju da Vlada koju danas podržavate inzistira na izgradnji Plomina C na ugljen? Hoćete li ustrajati na aktualnom stavu aktualnog župana i podizati tužbe, i pokušati onemogućiti izgradnju takvog Plomina C na ugljen ili ćete se pomiriti sa time da to morate napraviti, jer da je zov fotelje ipak jači od želje za zaštitom okoliša stanovnika koji žive unutar unutar tog bazena? Hvala. To nije u skladu sa Poslovnikom oko replike ali nisam vas htjela prekinuti, vodite o tome računa. Odgovor na repliku Damir Kajin. **Kajin, Damir (Nezavisni)** Gospodine zastupniče, zar nije tamo da je rektor HEP-a HDZ-ovac gospodin Rocer? Za savjetnika ga neću uzeti ali ću pitati njegovo mišljenje, što njegova matična stranka smatra o Plominu C ili Plominu 3. Želim vjerovati da će biti na mojim pozicijama. **Zgrebec, Poštovani kolega, samo sam vas htjela upozoriti s obzirom na to da ste govorili o postupku procjene utjecaja na okoliš i o Studijama utjecaja na okoliš da to nije predmet ovog zakona, nego Zakona o zaštiti okoliša. Ovo je Zakon o zaštiti prirode i pokriva malo drukčiju problematiku u tome, pa evo ga, s obzirom da se tu spominjalo postupak procjene utjecaja na okoliš i za Rokvolovu tvornicu i za termoelektranu Plomin mislim da ćemo o tome više raspravljati kada ćemo imati Zakon o zaštiti okoliša u proceduri. Kajin. **Kajin, Damir (Nezavisni)** Točno, znam ja to, točno tu distinkciju između okoliša i prirode, ali je činjenica da dole kada spominjem i Kaštijun, i Plomin C, i kada spominjem Rokvul problem imaju prije svega ljudi, ima problem okoliš a bogami i priroda

ali nije točno da je ministar dao dobro obrazloženje jer Zakonom o morskom ribarstvu je propisano da u zaštićenim područjima prirode uvjeti prema kojima će se obavljati ribolov se regulira Zakonom o zaštiti prirode. Prema tome u ovom zakonu kao što je definirano za nacionalne parkove treba biti izrijekom propisano i za za posebne rezervate kao što je Malostonski zaljev i ja bio molio ministra da to uvaži i da kao što je u zakonu napisano za nacionalne parkove na isti način bude definirano i za Malostonski zaljev kako bi očuvali taj fond školjaka u …/Govornik se ne razumije/… kamenica. Inače danas je da dam informaciju dan Kamenica Sv. Josip pa koristim prigodu evo čestitati svim Josipima imendan, našemu predsjedniku premda nije u sabornici čestitam imendan i ja mislim da bi danas na ovaj dan upravo trebali pokazati na dan kamenica kako nam je stalo do kamenica i prihvatiti ovaj prijedlog Kluba HDZ-a. Damir (Nezavisni)** Ja se iskreno nadam da ovaj zakon ne tangira uzgoj kamenica i drugih školjkaša odnosno ne znam uzgoj riba u Limskom zaljevu, u Istri. Ja se mogu složiti da su kamenice iz Stona kvalitetnije iz Lima ali ni naše Limske nisu za baciti. I obavještava da je sukladno članku 207. Stavku 2 poslovnika isteklo vrijeme za prijavu i raspravu u trajanju od deset minuta u 10 sati i 51 minutu. I sada prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi na redu je Zlatko Komadina. Izvolite kolega. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege. Dobro je da Hrvatska ima toliku bio raznolikost daleko veću nego što je to prosjek u Europi i to sigurno da ima prednosti koje bi trebali znati iskoristiti ali isto tako ima rekao bih i mana glede investiranja i glede zahvata u prostoru. Ako ne nađemo pravu mjeru između zaštite i načina zaštite. Naime bilo bi dobro znati, ne znam je li ministar to uvodno rekao kako je određena ova mreža. Naime u Europi je daleko niži stupanj zaštite odnosno manje područja u zaštiti nego što je to u Hrvatskoj. U Hrvatskoj je oko 30%, a ja dolazim iz područja Primorsko-goranske županije gdje je to skoro 80% tako da je cijela županija osim građevinskog područja uvjetno rečeno da vam kažem je pod zaštitom, dal je to morski dio, dal je to kopneni dio. Prvenstveno zbog ptica i zbog velikih zvijeri ono što se kaže jer jedino tamo žive vuk ris i medvjed. To sam jedanput govorio već odavde. A i sad kretanje tog risa, vuka i medvjeda je obilježilo to područje. I sad čujete oni danas dolaze neki od njih i u gradove pa nećemo valjda i to staviti u zaštitu. Želim reći da na primjerima dva što je pitanje mjere. Jedno je pitanje vjetroelektrana na primjeru Vinodolskoj općini koje su ispale ili će ispast iz prostornog plana županije zbog toga što ne mogu proći tu procjenu utjecaja vezano za prirodu zbog činjenice surog orla, jel surog orla. Jer što je pomoćni ministar objasnio na odboru zapravo tamo gdje orao lebdi tamo je najbolji vjetar, a gdje je najbolji vjetar najbolji je i za vjetroelektrane jer on ne leti, mislim leti nego lebdi. Mislim želim reći da vjerojatno se ne bi na svom području napravile vjetroelektrane pa bi on lebdio lijevo ili desno od vjetroelektrana što će reć ne bi lebdio na propeli baš vjetroelektrane. Mislim ne vidim da u tom smislu smeta kompletno surom orlu npr. 10, 12 onih stupova sa vjetroelektranama. Ili ovaj vaš primjer koji ste govorili o kamenicama. Pa logično je da se mora dati dali prilikom davanja koncesije, da li je to Ministarstvo pomorstva, da li ovim zakonom da onaj tko uzgaja kamenice ima pravo izlova orada jer orada se hrani školjkama. Prema tome doslovno ako to ne date onda uzgajate školjke za orade a ne za tržište. Prema tome to su jednostavno logične stvari koje se ne mogu silom birokracije zapravo na takav način ovaj sankcionirati. Gledajte Velika Britanija to je rečeno pa je zgodan isto primjer ima 7% zaštićenog područja, Hrvatska ima 30. Mislim da to malo karikiram i parafraziram to bi ispalo da u Velikoj Britaniji ne žele živjeti ni biljke ni životinje. Ali ljudi tamo dobro žive. Kod nas vole živjeti i dobro žive biljke i životinje ali ljudi baš nešto previše dobro ne žive. Hoću reći da je stvarno pitanje mjere između zaštite jer ako nas već Europa želi proglasiti ovom Naturom 2000 odnosno nacionalnom ekološkom mrežom zapravo rezervatom Europe što mi u naravi jesmo i dobro da smo očuvani i ne oštećeni onda bi mi od toga trebali dobro živjeti. Ali teško da će to baš jedan kroz jedan biti tako. Zato bi apelirao da se do drugog čitanja ugrade neki fleksibilniji mehanizmi kod određenih da tako kažem zahvata u prostoru koji donose veću društvenu vrijednost u odnosu na eventualnu štetu koju čine prirodnim, odnosno biljnim i životinjskim vrstama jer u konačnosti ako zaštitimo sve to tako da prednost u potpunosti imaju naravno da biljke i životinje nemaju svog glasnogovornika nego da mi moramo kao oni koji trebamo uvesti određene zakonske norme jer oni to ne mogu. Ali ne možemo uvesti 100% u korist biljaka i životinja a na uštrb zapravo ljudi kao takvi. evo s moje strane apel da se malo fleksibilnosti ugradi u do konačnog ovoga teksta zakona. I još jedna stvar kod ravnatelja javnih ustanova. Mislim da će se to valjda izgraditi iz zakona. Tamo negdje u članku stoji dakle od nabavke mobitela, korištenja poslovnih kartica, službenih automobila odlučuje ministar za nacionalnu razinu ustanova za zaštitu prirode, a za županijsku razinu odlučuje predstavničko tijelo. To nigdje nema, to stvarno nema nigdje da se predstavničko tijelo se bavi, to je malte ne da kažem rang pravilnika kojeg u naravi donosi odgovorna osoba u pravnoj osobi. A ajde ako već nešto treba onda treba regulirati na razini izvršnog predstavnika vlasti, a ne na razini predstavničkog tijela. To bi ispalo kao da na razini ovdje Sabor donosi odluku o upotrebi poslovnih kartica i automobila. Meni se doslovno iščitalo iz tog članka one Plitvice i nabavka automobila. Prema tome to je jednostavno bedasto doslovno moram reći da stoji u zakonu da se tako nešto radi na predstavničkom tijelu. Pa bi molili i taj dio i oko prihoda vezano kod režima zaštite određene dijelove proglašava pogotovo oko ovih speleoloških objekta, spilja i toga nacionalna razina ali u praksi se to provodi kroz javne ustanove županijske razine u velikoj mjeri upravljanje tim prostorima jer nemaju prihoda, nego koncesijski prihod ide nad državnom razinom. Pa bi taj dio trebalo isto malo uskladiti. A a propos ovih diskusija nekih kolega da treba dati na lokalnu razinu, mislim da treba ugraditi mogućnost da županija to može prenesti kroz svoju ustanovu, a u praksi i bar tih primjera sam vidio da se često koristi da javna ustanova upravlja … u županiji na upravljanje da nekakvom npr. komunalnom ili nekom drugom poduzeću ili pravnoj osobi jedinice lokalne samouprave na tom područje jel … pa kroz na taj način se isto može regulirati ta lokalna razina upravljanja pojedinim pojedinim područjem jer morate voditi računa da velike institucije tipa nacionalni parkovi nešto i prihoduju makar i one na baš previše ali prihoduju. Međutim ove javne ustanove su u pravilu velik trošak regionalnih samouprava a imaju veliku potrebu za zaštitom jer su to disperzirani prostori pojedinačna stabla, razni kanjoni, stijene i tako. Na ogromnom prostoru i kada … tu mrežu nadzornika zaposlite i trebalo bi još i više. Imate zapravo budžetske priče iz proračuna jer … proračunski korisnik a prihodna strana je veoma, veoma mala. **Zgrebec, Dragica Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Komadina ovim prijedlogom zakona smanjuje se zaštićeni prostor u RH za oko 18%, što znači da na 18% prostora neće više trebati raditi ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Sada će se to prema ovom novom prijedlogu zakona raditi na ovih 29%. Ono što nije točno, nije točno da smo u vrhu EU po prostoru koji je zaštićen. Prema NATURI 2000 smo negdje u sredini. Ima država koje su manje od nas, a ima države koje su veće prema tome u tom dijelu sa proglašavanjem NATURE 2000 bit ćemo negdje u sredini država članica EU. Ali ono zbog čega sam vam replicirao, dakle treba jasno reći da zaštićeno područje ne mora samo po sebi biti prepreka ulaganjima. Naime i kada nismo štitili prostor bilo Zakonom o zaštiti okoliša, bilo Zakonom o zaštiti prirode Hrvatska je devastirana bila i mimo toga. Dakle ne možemo sada tvrditi kako zbog toga što neki prostor smo proglasili zaštićenim područjem po bilo kojoj osnovi zbog toga otežava investicije. Investicije otežava neučinkovita uprava, administracija, nesređen sustav koji podrazumijeva brojne, brojne, brojne pretpostavke da bi se nekakav zahvat realizirao. A slažem se da i u ovom zakonu pa i u Zakonu o zaštiti okoliša treba i na tim zaštićenim prostorima, zaštićenim područjima utvrditi proceduru koja ide znatno brže gdje se znaju rokovi i gdje se prije svega ti rokovi poštivaju. Kada bi se ti rokovi poštivali i u postojećem zakonima onda bi se pojedini zahvati brže realizirali. Prema tome, argument da nešto ne bude

Pa mislim da sam bio jasan ali reći ću na primjeru upravo iz kraja iz kojeg dolazim gdje nije 30 nego 80%. I gledajte onaj primjer što sam rekao za Surog orla ili uzmite prugu Rijeka-Zagreb, svaki infrastrukturni objekt koji ide kroz okoliš koji je zaštićen traži procjenu uticaja na prirodu jel tako da se napravi ova studija. I u pravilu se s njom može odobriti taj zahvat ili uz uvjete koje ne znam vjerojatno niz propusta za vukove ili medvjede itd. što mislim da mogu prelaziti i prolaziti. Ali govorim onaj primjer sa orlom mi se čini klasičan primjer da nije uredu jer ptice jer ako je objekt bilo koji na pravcu leta ptica nećete dobiti dozvolu. A ptica čujte nije baš toliko bedasta, ptica ako vidi prepreku je zaobiđe. Mislim hoću reći malo fleksibilnosti u tumačenju toga svega.

postotku zaštićenog područja RH jer evo ovo je sada treće ministarstvo ili ajmo reći drugo ministarstvo koje se bavi tom problematikom, a imamo različita iskustva. Raspravili smo nedavno stanje prostora u RH kojeg je predložili drugo Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva gdje je utvrđeno da u RH pod režimima zaštite ima negdje oko 10% područja. Danas govorimo o 30% područja. Ministar gospodarstva kaže u ovoj državi nitko neće ulagati, nitko neće investirati jer je 50% područja pod određenim režimima zaštite. Bilo bi dobro da kažemo jedanput istinu zaista koliko to je. ako je to ovih 30% onda se složimo oko toga i govorimo da je to 30%. Jeli to puno ili malo, bitno je da znamo o čemu govorimo jer ovako ispada da zbog različitih stavova mi zaista ne znamo ni to koliko prostora u RH štitimo. A ove priče o studijama utjecaja na okoliš evo reći ću iskustvo izgradnje … za Rab vrlo važne luke, Studija utjecaja na okoliš za novu Luku Stinica onemogućila je izgradnju gotovo godinu dana radi traženja konzervatora i nekih drugih stručnjaka, istraživača, izgradnju jedne luke koja je bila spremna. Godinu dana smo zakasnili, a na kraju se nije pronašlo ništa od onoga što je tamo se htjelo ili se napisalo. Tako da vas u tom dijelu podržavam. **Komadina, Zlatko (SDP)** Ma mislim treba razine zaštite uzeti u obzir, naime nacionalna razina zaštite je 11%, znači nacionalni parkovi i parkovi ovi drugi itd., Onda ima još par posto zaštite koja je razina regionalne zaštite, znači ovih javnih ustanova i to, a ovo do 30% je prostor za koji se traži procjena utjecaja zahvata na prirodu. Pa ću reći opet onaj primjer za vukove, risove i medvjede. To je samo naše opredjeljenje koliko ćemo prostora dati vukovima, risovima i medvjedima, da li cijeli Gorski kotar skroz do obale, do Bosiljeva i do Like, sa Likom ili ćemo dati pola toga jer pa čujte, on će ići di hoće. hoće. Kako bi vam rekao, pa neće medvjed pitat gdje će ići. Ali hoću reći pitanje je da li treba baš tako ići do kraja jer koliko sam shvatio u istraživanjima je to tako utvrđeno, staviš odašiljač na medvjeda, vuka i risa i onda bilježiš kud je bauljao i dokle je stigao to staviš pod zaštitu. To tako ide, a vi mi demantirajte da ne ide tako. Poštovana potpredsjednice, uvažene kolegice i kolege, članovi Vlade. Na samom početku izlaganja o Prijedlogu zakona o zaštiti prirode o kojem doduše raspravljamo u dva čitanja želim naglasiti da neću podržati donošenje ovog prijedloga zakona iz jednog ključnog razloga, a taj je da ovaj prijedlog nije u skladu sa Planom 21 Kukuriku koalicije, a na temelju Plana 21 su danas vladajuće stranke dobile mandat za upravljanje zemljom i njihova je obaveza realizirati politiku temeljem koje su došle na vlast. Smatram da je Plan 21 ugovor koji je Vlada sklopila s građanima Hrvatske koji su joj ukazali povjerenje i taj se ugovor obavezno mora poštivati. Odluku o neispunjavanju politika iz Plana 21 ne može donijeti ni ministar, ni premijer, pa čak ni Vlada u cjelini jer za to nisu dobili mandat od građana Hrvatske. Oduvijek sam smatrala da je politika posao u javnom interesu, a taj se javni interes utvrđuje odabirom neke političke opcije koja na izborima nudi određeni politički program. Od tog se programa ne može i ne smije odustajati voluntaristički u okviru zatvorenih političkih elita jer to predstavlja kršenje izražene volje građanki i građana Hrvatske. U poslu kojim se bavimo, a to je politika, poštenje i vjerodostojnost su najvažniji kapitali s kojima neka politička opcija raspolaže. To se bogatstvo uludo i bezrazložno, bez ikakvog jasnog argumenta ne smije prokockati, a vjerodostojnost u politici se dokazuje realizacijom onih projekata, programa i politika na temelju kojih je politička opcija i dobila mandat za upravljanje državom. Ta je vjerodostojnost Kukuriku koalicije u ovom zakonu ugrožena i zbog toga ne mogu podržati ovaj zakon, pa čak ni po cijenu izlaska iz stranke. Smatram da SDP kao najvažnija stranka Kukuriku koalicije mora voditi posebnu brigu o vjerodostojnosti politike Vlade te mora inzistirati na poštivanju obećanja iz Plana 21, time više jer je Plan 21 kreiran kroz dijalog i javnu raspravu s građanima i građankama Hrvatske. Stoga na ovom mjestu podsjećam da je 17. listopada 2011. godine u odgovoru na jedno pitanje građana vezanog uz politiku zaštite prirode u Planu 21 napisano sljedeće, citiram: "Savjet za zaštitu okoliša SDP-a je u prvoj polovici 2011. godine predstavio tzv. crveno-zeleni model zaštite prirode koji je postao sastavnim dijelom politike zaštite okoliša, prirode i prostora Kukuriku koalicije. Spomenutim modelom predviđa se integralni pristup u području zaštite prirode, objedinjena učinkovitost, uključivanje i povezanost, repozicioniranje, aktivan dinamički pristup, kreiranje razvoja, novi modeli financiranja odnosno održivost te transformacija parkovnog sustava stručnih i upravnih poslova, to je tranzicija i regionalizacija. U pogledu ustanova za zaštitu prirode planiramo sistematizirati poslove i sustav napredovanja u službama nacionalnih parkova i parkova prirode putem pravilnika o načinu obavljanja poslova u funkcioniranju javnih ustanova te uspostaviti Nacionalnu parkovnu agenciju NPA čije bi ključne zadaće bile osiguranje uvjeta funkcioniranja po načelu "one mission, one vision". Racionalizacija i transformacija postojećeg parkovnog sustava, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, redefiniranje koncepta prostornog planiranja u zaštićenih područjima te razvoj modela za doprinos nacionalnim parkovima i parkovima prirode nacionalnoj i lokalnoj ekonomiji putem projekata javnoprivatnog partnerstva i koncesija.". Vidite li bilo što od ovoga što sam maloprije citirala u ovom prijedlogu zakona? Ja ne vidim. A to je obećanje postalo jedna od odredbi ugovora koji je Kukuriku koalicija sklopila s građanima Hrvatske i od te odgovornosti ne smije bježati. Iz ovog dokumenta je vidljivo da je Vlada Republike Hrvatske odustala od temeljne i ključne reforme u području zaštite prirode iz Plana 21, a to je ustrojavanja Nacionalne parkovne agencije kojom bi završila dosadašnja era netransparentnog raspolaganja novcem predviđenog za zaštitu prirode i projekte održivog razvoja parkova, šerifovskog upravljanja parkovima u bliskoj sprezi s političkim elitama. S obzirom da se o Nacionalnoj parkovnog agenciji u ovom prijedlogu zakona ne govori čak ni u kontekstu toliko puta viđenog odlučno možda već se u uvodnom obrazloženju prijedloga zakona čak jasno daje do znanja, citiram: "U određenim dijelovima kao što je definiranje, proglašavanje i očuvanje zaštićenih područja te upravljanje zaštićenim područjima, ovaj zakon nastavlja praksu ustanovljenu važećim Zakonom o zaštiti prirode.". Mislim da se jasnije od toga nije moglo reći da Vlada ne planira ispuniti temeljno obećanje iz Plana 21 vezano uz politiku zaštite prirode i da je bez ikakvog obrazloženja odustala od reforme sustava upravljanja zaštićenim područjima prirode koja nam je nasušno potrebna. Kako Nacionalna parkovna agencija neće biti formirana političke elite će uz pomoć svojih šerifa oba spola na pozicijama ravnatelja i ravnateljica nacionalnih parkova i parkova prirode i dalje krčmiti novce iz parkova i koristiti ih za namjene koje nemaju ama baš nikakve veze sa zaštitom prirode i održivim razvojem parkova i područja oko parkova. To znači da će se novcima iz parkova za potrebe uskih stranačkih interesa i dalje financirati različiti nogometni i košarkaški klubovi ili pak u potaji nabavljati tzv. VIP Mercedesi, bijesni džipovi, gutači fosilnih goriva i obijesni emiteri stakleničkih plinova. Da nije tužno i sramotno bilo bi smiješno, jer zašto ne bismo umjesto jednog ravnatelja NP-a imali 19 ravnatelja, zašto umjesto jednog upravnog vijeća ne bismo imali 20-tak upravnih vijeća u parkovima. U isto vrijeme u jezero Kozjak u samom srcu Nacionalnog parka Plitvička jezera i dalje se izlijevaju kanalizacijske otpadne vode i dalje su hoteli u parku okruženog biomasom griju na mazut i dalje se jede industrijski proizvedena hrana iz Kine i Brazila dok lokalni proizvođači zdrave hrane propadaju. A kako se ovaj prijedlog odnosi perma NP-a kao ključnom obećanju iz Plana 21. U članku 130. Prijedloga zakona u stavku 5. se lakonski kaže, citiram: "Vlada može uredbom osnovati javnu ustanovu za upravljanje svim zaštićenim područjima od državnog značenja iz članka 111. stavka 3. ovoga Zakona." Kraj citata, kraj nacionalne parkovne agencije. Vlada može, ali budimo realni Vlada neće. Temeljna reforma politike zaštite prirode tako je sažeta u tri kratka stavka tek toliko da posluži kao alibi po principu pa vidite da nismo skroz odustali od toga. Samo treba napraviti analize, studije, osnovati komisije i povjerenstva i sve to prebaciti na procjenu negdje pri kraju mandata kako bismo imali štofa za još jedno obećanje ludom vjerovanje za sljedeće parlamentarne izbore. Pa po ovom prijedlogu zakona se čini da će tako i biti. Od reforme neće biti ništa, ali će se 400 milijuna kuna godišnje i dalje trošiti za financiranje tko zna kakvih projekata u interesu političkih i drugih elita. Bit će i dalje nešto para za drugo i treće ligaške nogometne klubove, a naći će se i koja stotina tisućica i za VIP Mercedes skrojen po dječačkim željama ponekog nadobudnog političara. Ma glavno da su nečiji snovi o boljoj prirodi na taj način ispunjeni, a politička obećanja i ne služe ničemu drugome no tome da nikada ne budu ispunjena. Nadam se da će me Vlada razuvjeriti i početi realizirati politike iz Plana 21, no da bi došlo do toga ljudi iz Vlade ih prvo trebaju početi čitati

dobro možda sam ja malo naivan i optimista, na tragu ovoga što je diskutirala. Naime, upravo u obrazloženju koje sam ja bar imao prilike slušati na odboru je naglašeno da je loš sustav upravljanja u razinama nacionalne zaštite i da treba taj dio promijeniti i mislim da je i sama na kraju rekla da upravo tu u zakonu, ja istina sam ga čitao više sa aspekta zaštite, ne sa aspekta upravljanja, da stoji da se može. Znači da je otvorena ta mogućnost upravo svjesni toga da je bilo svega i svačega u nacionalnim parkovima i nekim drugim, jer to je ista razina zaštite a različito su se provodile i različito je bilo zapravo

a kažem nismo nikada imali prilike zaviriti osim tih javnih manifestacija. Tako da je moj dojam da bi trebalo na tragu ove diskusije izvršiti i više standardiziranja tako da kažem u upravljanju istom razinom Ali mislim moj je dojam da je taj zakon u dijelu ide u tom pravcu, možda ne toliko koliko bi netko od nas htio. Svatko od nas ima različita promišljanja zavisno od svojih opredjeljenja i naravno da bi neke stvari više naglasio, a neke manje. Evo zahvaljujem. Odgovor na repliku, kolega molim ne piše da će Vlada Republike Hrvatske možda ustrojiti nacionalnu parkovnu agenciju i da može ustrojiti nacionalnu parkovnu agenciju. Tamo piše da će ustrojiti nacionalnu parkovnu agenciju i ja očekujem od Vlade Republike Hrvatske da to predizborno obećanje ispuni zbog toga što smo na temelju naših politika dobili izbore. I to je temeljni ugovor koji ova Vlada ima sa građanima i građankama Hrvatske. Nastavljamo sa raspravom. Kolega Jasen Mesić, izvolite. **Mesić, Jasen (HDZ)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. su i ono što je rekao kolega Bačić, a djelomično ono što je govorio i kolega Komadina. Nije baš tako da se prostor odredi da se namjesti na medvjeda ili na risa odašiljač pa da se cijeli taj prostor objedini. Činjenica je da je radijus kretanja velikih zvijeri vrlo velik i da neki put se i to uzima u obzir zaštićenost područja. Ono što bih želio reći da nije bilo nikakve nužde da ovaj zakon ide sad u proceduru. Ja bih politički ako hoćete i stručno bih pustio još javne rasprave da se čuju svakakva mišljenja, pa i ovo što je rekla gospođa zastupnica Holy tim više što nas ništa ne tjera sada da idemo u donošenje tog zakona. U tijeku su kao što je to spomenuo i ministar studije UNDP-a koje govore o tome na koji način štititi prirodnu baštinu. Ja osobno mislim da je bilo bolje dok je bila u Ministarstvu kulture. Mislim da je to u tradiciji naše službe zaštite. Mislim da se na puno nacionalnih a i lokalnih prostora koje štitimo sukladno Zakonu o zaštiti prirode preklapaju te dvije službe zaštita očito Lonjskog polja, Žumberka, Plitvica itd. itd. Čak se preklapaju ne samo u materijalnom smislu, nego i u nematerijalnom smislu a to je jako bitno za identitet jednog naroda, ali o tom po tom. To se ne vodi računa ni u jednom prijedlogu zakona, pa nećemo sad otvarat tu temu što mislim da bi bilo puno bolje da smo to na taj način napravili. Ono što je problem i vidim da u izmjenama i dopunama ovog zakona se smanjuju rokovi za donošenje studija vezano za ekološku mrežu NATURA 2000. za usklađivanje sa ekološkom mrežom NATURA 2000. Mislim da oni rokovi koji su bili u aktualnom prijedlogu zakona nisu loši, međutim problem je bio u njihovoj provedbi na županijskoj razini. I moja briga o zaštiti prirodne baštine bi išla upravo u tom smjeru da se jača sustav, kadrovsko ekipiranje na terenu koje bi to na županijskoj razini moglo provoditi. Ne mogu se oteti dojmu da je ovaj prijedlog zakona vezan uz strateške investicije. Ne vidim drugog razloga zbog čega bi on sad išao u proceduru. I ako sad kažemo da su troškovi nadzorne službe za zaštitu prirode veliki to nije bitno, bitno je da se priroda sačuva za neka druga vremena. Vrlo mali broj i nacionalnih institucija posluje pozitivno u smislu da sa svojim dohotkom od prodaje ulaznica nadoknađuje sve troškove. Mislim da su to samo dva ili tri nacionalna parka koji ne trebaju primati plaće za svoje zaposlenike iz državnog proračuna. Ali to u ovom trenutku za državni i javni interes koji se, po mom dubokom uvjerenju u ovoj točki trebaju poklopiti, nije bitno. Bitno je da se prirodna baština sačuva od sada pa do daleko u budućnost i možda će jednog dana moći sama sebe financirati. Ali pozicija je sad takva. E sad, svjetska iskustva kažu da kad u prostore nacionalnog parka ugostiteljske objekte date bilo kome drugome a ne državi on je gazda u tom prostoru. I to je naša duboka rezerva, i moja duboka rezerva, prema tom prijedlogu da se ugostiteljski objekti koji postoje u nacionalnim parkovima daju dugoročno bilo kome. Ja bilo kome. Ja sam duboko uvjeren da se racionalnim upravljanjem te institucije mogu voditi, odnosno ti gospodarski subjekti mogu voditi na adekvatan način kako bi pomogli da prirodna baština opstane i da nešto zaradi. Koncept agencije koji je primijenjen u SAD-u važi za krajnje liberalan model koji objedinjuje i potpuno negira lokalne i regionalne utjecaje zaštite prirode na lokalnu zajednicu i njihovu ekonomiju. Zato smo i bili protiv kad je taj plan zapisan bio u Plan 21 Kukuriku koalicije. Jer po meni ide u potpuno krivom smjeru. I nesagledive su posljedice koje mogu nastati ako se centraliziraju uprave svih nacionalnih parkova i parkova prirode u Zagrebu i tu se donose sve odluke vezano za Park prirode "Lastovskog otočja". E sad se vraćam na početak ono što sam rekao, kakve to veze može imati sa djelotvornom zaštitom prirode na licu mjesta, kakve to veze može imati sa zaštitom načina života u tom području jer parkovi prirode dozvoljavaju određene gospodarske tradicionalne aktivnosti u tom pojasu i na koji način se onda to može efektivno štititi? Pa onda možemo mi pričati da su neke lokalne uprave nacionalnih parkova i parkova prirode bile povezane sa lokalnom političkom zajednicom, ali ovako će biti povezane i sa vladajućom garniturom u Zagrebu. E sad, što je bolje? Neke poveznice s politikom na kraju krajeva mora biti. Pogledajte upravna vijeća parkova prirode i nacionalnih parkova. Svi su stranački obojeni. Smijenjena su sva upravna vijeća svih nacionalnih parkova i parkova prirode. Pogledajte, tamo su stavljeni lokalni vijećnici SDP-a ili ne znam koga. Veze nemaju sa zaštitom prirode, veze. Micani su sveučilišni profesori iz upravnih vijeća koji pak veze nemaju ni s jednom strankom. Možemo mi staviti agenciju sa dva ili više parka, sve je to živo, ali ako se tako bude radilo onda sumnjam da će od toga i prirodna baština i ono što je gospodin Komadina govorio velike zvijeri koje imaju veliki radijus kretanja imati ikakve koristi jer netko iza tog odašiljača mora stajati. Netko to stvarno mora pratiti i donijeti takvu odluku. Ne sada što sada nećemo moći pokriti te troškove nego zbog onog što će doći u budućnosti. To je bit zaštite prirode. Hvala lijepa. Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Mesiću apsolutno se s vama slažem. Naime, ja sam prije nego što je ovaj zakon došao u proceduru izrazio svoju skepsu glede osnivanja centralne parkovne agencije u RH jer razlog jer razlog da se ona osnuje i kako se na lokalnoj razini ne bi nenamjenski trošila sredstva koja lokalne ustanove uprihode nije dovoljan da bi se apsolutno apsolutno centraliziralo upravljanje parkovnim područjima u RH i onda napravila jedna nacionalna državna agencija. Ja sam pročitao Plan 21, ne detaljno ali sam ga detaljno pročitao u dijelu koji se odnosi na zaštitu okoliša i prirode. Žao mi je što nema kolegice Holy, ja u tom Planu 21 nisam iščitao da će se formirati Nacionalna državna agencija pa onda ovaj njen istup ne mogu temeljiti na Planu 21 kao što ga ona temelji jer to tu ne piše. Jedino ako taj plan kasnije nakon što su izbori završeni nije dorađivan. Ali u osnovnom planu to ne piše. Prema tome, državna, ja se ne slažem sa ovim prijedlogom zakona, to sam i u ime kluba govorio i tu podržavam gospođu Holy, što ovaj prijedlog zakona odstupa od plana, od prijedloga zakona koji je bio u proceduri u 5. mjesecu i to bitno odstupa. Ali ovaj zakon govorio da će se, da postoji mogućnost da Vlada uredbom definira način upravljanja parkovnih institucija u RH protiv čega sam ja i mislim da ne bi trebalo omogućiti da Vlada uredbom mimo saborskih zastupnika, mimo Sabora utvrdi način upravljanja nacionalnim parkovima jer zaštitu tih prostora praktično rade odgovarajuće ustanove. **Zgrebec, Dragica gospodine Bačić vi ste toliko točno sve rekli da ja ne znam zapravo šta bi vam odgovorio, ali ja ću samo podsjetiti da sam i rekao da nas ništa u ovom trenutku ne tjera na donošenje tog zakona i da su se upravo ovakve, ovakvi momenti koje ste vi sad spomenuli mogli još nadograditi u dodatnoj javnoj raspravi, tim više što zato što su oni stavovi koji su bili iznošeni u javnoj raspravi i u svibnju 2012. u suprotnosti sa predloženim tekstom. Baziran je to na uredi Vlade, da će Vlada koliko god bila kompetentna, pa baš da su svi, sve ministrice i svi ministri doma u zaštiti prirode moći to adekvatno odrediti, ozbiljno sumnjam a znam dobro šta govorim koliko je to bitno za lokalnu zajednicu da ima jedan uspješni nacionalni park i park prirode na svom području. I dugoročno gledano to je upravo najveći razvojni potencijal tog područja. A u iluziji su oni koji će, koji misle da će dobre investicije dolaziti na ledinu, neće, uvijek će dolaziti blizu prirodne baštine jel im je ta prirodna baština zajedno s kulturnom baštinom jedina dodatna vrijednost njihove investicije. Jel kad bi se investicije mogle graditi bilo gdje onda ne bi išli upravo čim bliže zaštićenoga područja jer znaju da će onda tamo eventualno ako se radi o turizmu imati više gostiju, To je toliko moćan bend da ga zato treba pažljivo s njima upravljati. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Branko Hrg, replika. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega Mesić, vi ste rekli da vam nije jasno i da ne vidite razlog zašto se ovaj zakon sada donosi, ali ste nakon toga dali ustvari barem dva odgovora zašto se donosi. Sigurno da je jedan od tih odgovora centralizacija kako bi se lakše manipulirano. Naravno, jer što ljudi u Hrvatskoj znaju tamo gdje žive, oni su tamo domoroci, skaču kroz prozore sa kamenim sjekirama i vesele turiste koji tamo dođu. Bolje je to negdje u Zagrebu u nekoj agenciji sve odrediti i složiti da se o njima odlučuje. A druga stvar zasigurno, rekli ste također da ne očekujete da će se nešto dogoditi puno od davanja u koncesiju ugostiteljskih objekata. Imali smo prilike nedavno gledati primjer Plitvica gdje radnici ne daju da im se uđe unutra, gdje radnici dižu bunu protiv toga da im sada dođe netko jer oni dobro posluju, ali normalno našoj državi i ono što dobro posluje to ćemo dat, a ono što loše posluje to nitko neće. Pa ćemo onda ona ovaj način umjesto da štitimo i čuvamo nacionalna dobra i da čuvamo radna mjesta, omogućiti nekome da dođe do jeftinih koncesija, da otpusti radnike lijepo i možete si misliti kako će taj koncesionar koji lakomo i gramzivo gleda na dobit brinuti o zaštiti okoliša i čuvanju naše prirode. **Zgrebec, Pa dobro, ja sam samo želio potaknuti raspravu, to sam ubiti pitao sam sebe da mi nisu jasni razlozi zašto se ide tako u ovom momentu. A na neki način upoznat sam itekako sa trudom ljudi koji rade na očuvanju prirode i prirodne baštine i znam da im nije svaki put lako i da često su puta i pod određenim upozorenjem i dozom nerazumijevanja, ali isto tako znam da se radi o jednoj kadrovski poprilično dobroj službi svjetskom, na svakoj svjetskoj raspravi, na svakom svjetskom kongresu nositi sa svojim kolegama iz Europe, i iz svijeta koji itekako prati međunarodne konvencije. Pa ako hoćete i UN-a, a koje jasno govore u prilog ovome što i vi i ja govorimo, eto. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Na redu je za raspravu kolega Branko Bačić. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa evo ja bih, s obzirom da sam zadnji u pojedinačnoj raspravi, zamolio gospodina ministra da ukoliko je doista benevolentan prema prijedlogu prema prijedlogu kluba HDZ-a, mene osobno, da se omogući ribolov u posebnom rezervatu, da onda na isti način formulira odredbu članka kojim je kojim je definiran posebni rezervat na način kako je to definirano za nacionalni park. Tim više što je Zakon o morskom ribarstvu ostavljeno da se Zakonom o zaštiti prirode regulira mogućnost ribolova u zaštićenim Pa prema tome, gospodine ministre mislim da bi to bilo dobro da na jednak način kao što ste nacionalnom parku, da definirate mogućnost ribolova i u posebnom rezervatu. I mislim da to građani koji žive, primjerice u Malostonskom zaljevu doista i očekuju. Druga stvar koja je i u raspravi istaknuta to je osnivanje jedinstvene nacionalne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima prirode. O tome smo već maloprije govorili, ja ne vidim koji je to razlog da je nužno centralizirati upravljanje kako bi se upravljalo bolje, sa primjerice Parkom prirode Lastovo ukoliko uprava tog parka bude u Zagrebu. Ja to ne vidim, a mislim da je centralizacija inače poslova koji sami po sebi su čak na razini jedinice lokalne samouprave pa i na razini područne samouprave, dakle na razini županije treba omogućiti i ostaviti to upravljanje jedinicama lokalne odnosno područne samouprave. No što se događa primjerice sa ovim zakonom? Ovim zakonom je predviđeno da naknade od koncesije su prihod državnom proračunu a znamo da u pravilu su prihodi od naknade od koncesije u odnosu na prihode od davanja koncesijskog dobrenja kudikamo veći. Dakle na prostoru za kojega je primjerice park prirode, za kojega je osnovana ustanova a osnivač je županija, gro prihoda koji se ostavario od davanja koncesije ide u državni proračun. A prihod od koncesijskog dobrenja koji su u pravilu značajno manji prihod su ustanove. A ustanovu financira osnivač a to je županija. Prema tome to je jedan po meni jedan nocens, jedna kontradiktornost da država proglasi određeno područje zaštićenim, ubire prihode o koncesiji a od toga nema nikakvog troška a u isto vrijeme županija osnuje jedinicu odnosno ustanovu za upravljanje, ima trošak a njezin prihod odnosno prihod te ustanove koji je osnovala županija samo su prihodi od koncesijskog odobrenja. A kako su to zaštićeni prostori značajno su reducirane gospodarske djelatnosti takvo gotovo nema niti takvih odobrenja koji bi te djelatnosti omogućile. Prema tome ja vas molim da se svugdje tamo gdje jedinica područne samouprave osniva ustanovu za upravljanje tim prostorom svi prihodi na tom prostoru budu prihodi ustanove kako ne bi bili dodatan trošak jedinici područne samouprave u slučaju županije, a nemaju razloga po meni biti niti prihod onda državnog proračuna. Prema tome dakle nismo mi u Klubu DHZ-a bili nikada za osnivanje jedinstvene parkovne agencije a koliko sam iščitao kažem Plan 21 u dijelu koji se odnosi na Zaštitu prirode, ja to tamo nisam vidio osim što znam da je u prijedlogu zakona tada nastupio prijedlog, izišao u javnost prijedlog o formiranju jedinstvene nacionalne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima a sada ovaj zakon od toga odstupa i to nije dobro. To nije dobro, tu podržavam gospođu Holy. Ono što je bilo u prijašnjem zakonu značajno je bitno izmijenjeno u ovom prijedlogu zakona. Također sam govorio da ovaj zakon koji definira zaštićene prostore pa tako i pomorsko dobro koje je u tom zaštićenom području prirode manje je čuvano nego općim zakonom. Manje se čuva režim pomorskog dobra u zaštićenim područjima nego u režimu općeg pomorskog dobra, dakle nešto što je izvan parka prirode a na pomorskom dobru bolje se čuva nego u zaštićenom području. To treba izmijeniti i to sam govorio i na matičnom odboru. Potrebno je jasno u zakonu definirati koje će odredbe Zakona o pomorskom dobru se primjenjivati i u Zakonu o zaštiti prirode i kad je u pitanju način donošenja odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru, kad su propisani rokovi koji su točno propisani u Zakonu o pomorskom dobru jer se zna da do 20 godina može županija, preko 20-50 Vlada, a preko 50 Vlada uz suglasnost Sabora. Prema tome to treba biti jasno propisano ovdje da ne bi onda došlo do preklapanja između ta dva zakona. Druga stvar kada govorimo o pomorskom dobru. Iz ovog zakona još nije jasno da li je djelatnost nautičkog turizma u zaštićenim područjima prirode. To nije propisano. Primjerice na Brijunima postoji luka otvorena za javni promet koja omogućava dolazak gostiju na Brijune i druga luka odakle postoji ta brodska linija je u Fažani. Ako ne možemo prema ovom zakonu proglasiti luku otvorenu za javni promet Brijuni onda ovaj zakon neće omogućiti normalnu uspostavu brodske linije od Fažane prema Brijunima. Druga stvar kada govorimo o nautičkom turizmu, ja sam tu postavio pitanje da se jasno kaže je li moguće u nacionalnim parkovima obavljati djelatnost nautičkog turizma a znamo da u ovom trenutku u nacionalnom parku Kornati postoji luka nautičkog turizma Piškera, koncesionar je ACI kojemu je koncesija istekla. Je li prema ovom Zakonu moguće da ACI kao Hrvatski nacionalni brend kad je u pitanju nautički turizam može i dalje luku Piškera koristiti sukladno zakonu, može li Vlada raspisati natječaj za Piškeru pa bi ja molio da se i to u ovom zakonu jasno propiše da li je to moguće doista uspostaviti. Kad govorimo dakle o nautičkom turizmu ovim zakonom je propisano da sidrenje u zaštićenim područjima prirode moguće je obavljati isključivo na lokacijama koje su propisane prostornim planovima. Znamo da su često puta prostorni planovi kojim je uređen prostor u jedinicama lokalne samouprave ne idu toliko detaljno da propisuju baš sve lokacije gdje mogu gdje mogu postojati sidrišta u nacionalnim parkovima ili u bilo kojim drugim zaštićenim područjima. Bilo bi dobro da se utvrdi formulacija u ovome zakonu da pored lokacija koje su definirane prostornim planovima gdje je moguće sidriti da se mogućnost utvrđivanja lokacija za sidrenja ostave i ustanovama koje donose plan upravljanja vlastitim prostorom, tako da se da u slučaju da dolazi do određenih izmjena ne treba mijenjati prostorni plan za koji treba onda i politički konsenzus gdje treba onda s obzirom da se radi o zaštićenom obalnom području mora onda treba od suglasnosti županijskog zavoda, pa onda i ministarstva i tako dalje, itd. čime se strašno komplicira procedura za utvrđivanje jednog običnog veza, sidrišta u prostorima koji su prema ovom zakonu zaštićeni. Prema tome čini mi se da bi bilo dobro da se oslušnu da Vlada prihvati određene primjedbe koje su dale i udruge koje se bave koje su osnovane za zaštitu prirode da se ovaj zakon vrati u javnu u javnu raspravu jer bitno odstupa od onog prijedloga koji je bio u svibnju da se vrati u javnu raspravu, da nakon toga što jer nam se i onako ne žuri, žuri, toga smo svjesni da nam se ne žuri sa ovim zakonom, prema tome da ga se vrati u javnu raspravu da on bude podloga za novu javnu raspravu a ne da on bude rezultat javne rasprave na temelju zakona koji je u velikoj mjeri odstupao od ovog zakona koji je sada ovdje nama na klupama, da se osluhnu primjedbe s terena od županija koje su uputile primjedbe, da se očitujemo na primjedbe koje je dala Hrvatska obrtnička komora, Ceh ribara itd. Prema tome, čini mi se da je itekako puno upitnika u ovome zakonu i da bi on s obzirom na brojne promjene koje je doživo u odnosu na početni prijedlog zakona trebao ići ponovno u javnu raspravu. Hvala. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega Bačiću nas dvoje dolazimo iz iste izborne jedinice malostonsko područje zapravo zastupamo i građane malostonskog područja i mislim da nam je bez obzira s koje strane govorimo da nam je cilj svima, a i ostalim zastupnicima što je bilo vidljivo iz ovih rasprava s jedne strane zaštita prirode, a s druge strane omogućavanje nekada i osnovnih egzistencionalnih radnji naročito kada govorimo o Malostonskom zaljevu. Malostonski zaljev zapravo je poznat, to nismo danas rekli još iz doba Rimljana kao upravo područje gdje se uzgajaju odnosno proizvode školjke. Kada pogledate i sami geografski položaj upravo je to područje vrlo povoljni povoljni uvjeti za razvoj i odraslih školjki, a i raznih stadija ličinki. Prema tome, danas smo čuli da se iz ovog zakona iščitava zabrana izlova ribe. Međutim kada bi to bilo istina onda bi to bilo stvarno katastrofa za stanovnike Malostonskog zaljeva, ne samo zbog toga nego i za školjke. Naime, činjenica je da je upravo izlov ribe odnosno predatora školjaka zaslužan za očuvanje tako jednog gospodarskog brenda kao što su školjke odnosno kamenice i mušule iz Malostonskog zaljeva. Prema tome danas smo govorili o predatorima, govorili smo o radama. Ja se ne razumijem u ribu međutim razumijem se u okus ribe i volim je jesti. Prema tome mislim da bi zabrana ribolova štetila zapravo na razvoj školjaka odnosno tog velikog brenda. … /Upadica: Hvala lijepa. Odgovor na repliku/… Imam još nešto prijedlog ispričavam se. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Vrijeme. Odgovor na repliku Branko Bačić.

bilo bi dobro kao što ste vi dali podršku meni i nama u klubu HDZ-a da ovaj prijedlog zakona u dijelu koji se odnosi na posebni rezervat odnosno Malostonski zaljev da bude prihvaćen. Ja vjerujem da će i ministar prihvatiti i vašu sugestiju i potporu da se izrijekom napiše ono što mi tražimo kako ne bi bilo dvojbe kasnije u realizaciji drugih akata koji se oslanja na ovaj zakon i Zakon o upravljanju tim područjem pa i drugi akti koji se donose na razini županije, a i na razini Ministarstva poljoprivrede i ribarstva jer zar nije čudno da se upravo za mogućnost obavljanja ribolova najviše zalažu školjkaši. Pa već samim time nam mora biti jasno da to moramo omogućiti da se upravo ribe predatori moraju izloviti kako bimo sačuvali i omogućili ljudima koji se bave uzgojem školjaka da im orade praktično ne unište trećinu ili polovinu kompletnog uroda koji oni uberu u tom prostoru. Pa prema tome evo ja isto tako se pridružujem vama da se još jednom razmisli o tome i da se taj i na takav način zakon napiše. **Komadina, Zlatko (SDP)** Gospođo potpredsjednice. Evo dvije stvari, ja sam isto pobornik decentraliziranog sustava upravljanja generalno, a ne samo ovdje u slučaju javnih ustanova. Ali isto tako mi smo sada imali taj decentralizirani sustav zapravo tiče se imenovanja upravnih vijeća tih ustanova. Ima više upravnih vijeća, zavisno gdje stanuje ustanova. Ali nismo imali sustav sljedeći, meni nije jasno zašto država ne koristi lokalnu i regionalnu državu ako je na tom prostoru nacionalni park da onda javno putem predstavničkog tijela da ministru prijedlog kandidata za npr. upravan vijeća. Jer šta smo mi u praksi imali? Imamo i danas. Imamo političko kadriranje u decentraliziranom sustavu zapravo centralističko kadriranje. Ja znam na našem primjeru da tamo stanuju jeke nacionalne ustanove osvanu neko upravno vijeće koje bog te pitaj tko ga je stavio i po kojem kriteriju i to je uvijek bilo tako, to je tako i kod vas. A najčešće je onaj kriterij koji sam rekao. rekao. Što se tiče one primjedbe kolegice Holy da se riješi ta standardizacija kroz neke koordinacije ravnatelja ili koordinacije predsjednika upravnih vijeća ili tako nešto, tom po tom. Od pomorskog dobra ovo što ste rekli, tu se zalažem za nešto, gledajte mi imamo nered na pomorskom dobru i sada zbog zaštićenosti imamo još veći nered, primjerice nautički turizam. Pa šta mislite da nautičar iz Italije zna kada baci sidro da je ispod njega livada Posejdonija i da će izorati POsejdoniju, a POsejdonija je opet da vas ne zamaram jako važan za za riblji fond. Međutim što fali da dopustimo sidrišta ne da bi se on sidrio nego … lanac i bova. Ništa nisi uništio. Ovaj dođe, veže se, podveže se i ode, i ode, a ovako imamo hrpu bacanja sidara u sve vale hrvatskog Jadrana. Ja uopće ne razumijem zašto zabranjujemo u uvalama gdje se ionako sidre. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, Branko Bačić. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Komadina, argument prema kojemu ćemo izbjegnut političko kadroviranje u onim malim ustanovama diljem Hrvatske koje se bave zaštitom prirode na način da ćemo uspostaviti nacionalnu agenciju je jednostavno dizanje kadroviranja na nacionalnu razinu. Pa sada će kadrovirat ministar umjesto 21 župana koji to izgleda izgleda radi na terenu. Prema tome nećemo postignut cilj zaštite, bolje zaštite samim time što će sada kadrovirati ministar umjesto župana koji bolje poznaju teren jer tamo žive. S druge strane, mi smo u jednom drugom zakonu također napravili jednu nacionalnu agenciju čuvenu, Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora koji je trebao doprinijeti boljem upravljanju energetskim sektorom, poticanjem investicija itd. I što smo dobili, dobili smo, ja očekujem da dođe izvješće o poslovanju tog centra u Sabor pa da vidimo što je taj centar napravio osim što je potrošio za vlastite potrebe negdje oko 18 milijuna kuna, razvio je dvije čini mi dvije čini mi se ili tri investicije u Hrvatskoj, a trebao je potaknuti lokalnu samoupravu jer ona kao ne zna i područna samouprava ne zna realizirati brojne investicije primjerice u podizanju energetske učinkovitosti javnih zgrada u Hrvatskoj. Taj nam je centar dokaz kako kad nešto dignemo na nacionalnu razinu nećemo postignut efekt zbog toga što ćemo sada to odmaknut iz prstiju i dodira lokalne samouprave ili područne samouprave. Na taj način vidim i ovu agenciju. Gospodine Bačiću, bez luke na Brijunima jasno ne bi bilo gospodarske djelatnosti Brijuna, ne bi bilo turističke djelatnosti na Brijunima, ne bi bilo ugostiteljske djelatnosti na Brijunima, a to bi onda značio bankrot i same javne ustanove. Ono što treba učiniti, treba sačuvati tu financijsku neovisnost Brijuna. Svi mi znamo da najdevastiranije turistički sustav u Istri upravo je Nacionalni park Brijuni. Ono što bi trebala biti perjanica Istre to je najdevastiranije. Međutim, ja ne vjerujem da itko može Brijunima uskratiti tu djelatnost, znači tu luku ako ni zbog čega onda što nam pod navodnicima dragi gosti ili dragi visoki gosti ne bi mogli pristajati u onom rezidencijalnom dijelu, ukinuli bi onaj rezidencijalni dio Brijuna. Mislim da je zakonodavac vodio računa o njima, pa i sebi i da nešto slično nije imao niti u primisli. Ono što međutim treba ukinuti na Brijunima, to je onaj zid između komercijalnog i rezidencijalnog dijela. Ne luku, znači onaj zid koji dijeli komercijalni od rezidencijalnog dijela. Nikada nisam u životu bio na onom rezidencijalnom dijelu, ne da nisam mogao, nisam želio, ali to je ono što treba ukinuti, a uvjeren sam da luku nitko ne može dovesti u pitanje. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Kajin, Zakonom o zaštiti prirode trebamo čuvati one prostore za koje odredimo da su prostori od posebnog državnog interesa i koje smo evo ovim zakonom predlažemo da ih se odredi temeljem projekta Natura 2000, sama zaštita nije sama po sebi dovoljna. U prostorima koji su prekrasni, koji su od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku jasno da onda oni sami po sebi postaju atraktivni i treba omogućiti da na tim prostorima se dolazi, da se tamo obavljaju djelatnosti koje ne narušavaju, ne degradiraju taj očuvani okoliš u tim parkovima prirode, u nacionalnim parkovima i posebnim rezervatima i ne znam već gdje. Pa zbog toga treba jasno zakonom propisati da ne bude dilema koje se to djelatnosti mogu obavljati. Meni je neshvatljivo da bismo mi primjerice zabranili u Nacionalnom parku Kornati dolazak nautičarima. Samo ga treba svesti na mjeru, treba ga imati pod kontrolom, treba znati gdje se mogu ta ta privezišta obavljati, da li može postojati luka nautičkog turizma, da li može na Brijunima biti luka otvorena za … promet itd. To ja želim da se ovim zakonom apsolutno uskladimo sa Zakonom o pomorskom dobru jer Zakon o pomorskom dobru je već propisao sve ove mogućnosti pa tako i u nacionalnim parkovima. I ovaj zakon treba ostati na razini

Na Odboru za zaštitu okoliša i prirode na našim sjednicama kad god su bili predstavnici Vlade vi ste postavljali pitanje kad ćemo dobiti na klupe Zakon o zaštiti prirode, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o otpadu. Sada govorite da nije dobro da je zakon došao sada na saborske klupe jer je različit od onog prijedloga koji je bio …. Ja upravo mislim suprotno, ja mislim da je dobro da je došao zakon na klupe i da vi kao čovjek koji ima iskustva, koji ste bili ministar u ime klubova da svi možemo sada reći što mislimo o ovom prijedlogu zakona. Ja osobno smatram da je to dobro. Ne treba podcjenjivati udruge koje se bave zaštitom okoliša, ne treba podcjenjivati sve one koje sam ja nabrajao u svojoj raspravi koji su bili preko 800 pitanja je bilo koji su vezani za taj zakon. Oni koji su zainteresirani i sada će imati dovoljno vremena do drugog čitanja da daju svoje primjedbe i sugestije, da dobijemo što bolji Zakon o zaštiti prirode jer taj zakon je vrlo kompliciran. Gledajte kolega Bačić, četiri kluba i četiri pojedinačne rasprave. Ne možete brljat bezveze. Jer šta se događa, vi morate vrlo precizno sada i dat će se netko to je političko pitanje i razvojno pitanje i vrlo morate biti precizni u onome što želite. Znači, vrlo osjetljiv zakon. Čuvajući sve ne čuvamo ništa. I sami smo svi konstatirali i oni koji su uzeli mjesta u raspravi da mnoge stvari su nam pobegle. Hajmo stvorit sustav koji će funkcionirati, pa da li će zakon biti malo bolji ili zakon malo lošiji samo da se provađa na terenu. Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Kolega Kolar, u pravu ste. Ja sam kao predsjednik matičnog odbora u nekoliko navrata i vi ste kao potpredsjednik tražili da nam Vlada i resorno ministarstvo jasno kaže kad će tri temeljna krovna zakona iz dijela zaštite okoliša doći na raspravu u Sabor. Ali time što smo to tražili ne znači da ćemo mi sada u klubu HDZ-a podržavati zakon s kojim se ne slažemo, a tim više što ovaj zakon koji je sada na kupama došao u javnu raspravu, koji je otišao u javnu raspravu, koji je otišao u javnu raspravu i to je gospođa Holy prije rekla i svoj stav. Dakle, da ono što je je bilo u osnovnom zakonu kada je ona bila ministar sada bitno odstupa i točno je, tu je ona u pravu. Prema tome, ako nešto bitno odstupa na kraju javne rasprave i kad uđe u Sabor u odnosu na ono što je, na onaj prijedlog zakona koji je otišao u javnu raspravu i kad sam predlagatelj mijenja u tom zakonu bitne postavke samoga zakona onda taj zakon prije nego što dođe u Sabor mogao je, komotno je to mogao napraviti ministar i ministarstvo proći još jedan mjesec kontakt sa zainteresiranom javnošću, čuti što na tim novim postavkama koje ovaj zakon donosi misli ta ista zainteresirana javnost, pa tek onda taj zakon raspraviti. Prema tome, to što smo mi tražili da on dođe čim prije u Sabor to ne znači da ćemo podržati ono čime se ne slažemo. Ja ne znam gdje vam je tu argument da bismo mi sad to trebali podržati. Ne podržavamo ga iz bitnih razloga i formalnih, dakle koji se odnose na proceduru donošenja. A s druge strane što se ne slažemo o određenim postavkama koje sam u ime kluba malo prije ne samo ja, nego i drugi zastupnici koji su sudjelovali čime se ne slažemo sa ovim zakonom. I nije dobro da mi kao argument za donošenje Zakona o zaštiti prirode

Uvažene kolegice i kolege zastupnici Zakon o zaštiti prirode je jedan od važnijih zakona u ovoj državi. Priroda, prirodna bogatstva su kategorija koja su od iznimnog značaja za Republiku Hrvatsku. To je definirano i u samom Ustavu. I zato je normalno da i ovakav zakon izaziva polemike, izaziva raspravu. I zato je normalno jer da postoje ne samo predatori u malostonskom zaljevu nego postoje i predatori na prirodu i prirodna bogatstva. Upravo zato i postoji Zakon o zaštiti prirode koji treba osigurati jednu ravnotežu između gospodarskog interesa za korištenjem prirodnih resursa i interesa da očuvamo ta prirodna bogatstva, da očuvamo te resurse za buduće generacije, da ne dopustimo da se dogodi ono što se dogodilo u nekim zemljama sa kojima sam vidio da smo se danas i pokušali uspoređivati kao što je Velika Britanija. Oni su na žalost uspjeli uništiti svoja prirodna bogatstva i smatram da mi se nikako ne smijemo ugledati barem po tom pitanju u takve zemlje. Moramo biti ponosni što imamo veliko bogatstvo bioraznolikosti što ćemo dati veliki doprinos bioraznolikosti i EU, ali upravo je na nama izazov da to gledamo kao priliku za razvoj, a ne kao prepreku za razvoj. Kada govorimo o Malostonskom zaljevu ovaj zakon ne može rješavati pojedinačne slučajeve. Ono mora postaviti okvire kako se situacija u Malostonskom zaljevu, kako bi se ona kvalitetno riješila. Ovim zakonom to omogućavamo. Kada govorimo o zaštiti prirode, očuvanju prirode nužno je horizontalno usklađivanje. Šta to znači? To znači usklađivanje i sa ostalim drugim resorima. Problem, podsjetio bih na problem u Malostonskom zaljevu koji je proglašen posebnim rezervatom početkom 90-tih godina. Problemi o kojima se danas govorilo postoje, dakle 10, 15 i više godina, oni nisu od jučer. I mislim da je krajnje licemjerno govoriti o tome da postoji sada jedna incijativa HDZ-a da se taj problem riješi kada u isto vrijeme 8 godina i više godina se za rješenje tog problema nije postojala volja. Naravno da mi u Vladi RH, u Ministarstvu zaštite okoliša i poljoprivrede razumijemo i shvaćamo da situacija na terenu u Malostonskom zaljevu predstavlja problem za život ljudi, suživot ljudi i prirode. I zato s ovog mjesta obečajem da ću se osobno založiti da zajedno sa ministrom poljoprivrede Jakovinom, da izađemo na teren, da zajednički dogovorimo kako ćemo uskladiti propise da se omogući suživot čovjeka i prirode u Malostonskom zaljevu. A uzroci problema i rješavanje problema neće biti ovim zakonom već dogovorom, jednim održivim planom upravljanja tim područjem, dakle tim prirodnim resursom tako da možemo imati i školjkaše i one koji uzgajaju ribu i oni koji žele pod određenim uvjetima koji su zahtjevi očuvanja prirode da mogu obavljati i ribolov. I to je jedini način. I zato ćemo izaći na teren i uskladiti međusobne propise i nastojati sve ovo o čemu ste pričali riješiti. Kada govorimo o nacionalnoj parkovnoj agenciji žao mi je što se izvrću moje riječi, što nisu čitana obrazloženja uz ovaj zakon i javno predstavljanje ovog zakona kada sam izričito napomenuo da se od Nacionalne parkovne agencije nije odustalo, da Nacionalna parkovna agencija odnosno poboljšanje upravljanja zaštićenim područjima je prioritet ovog ministarstva i ove Vlade. Ali kako ćemo to odraditi? To ćemo odraditi tek kada dobijemo jednu stručnu podlogu, stručnu analizu koja će dati preporuke o tome koji su to modeli upravljanja. Da li će to biti jedna agencija, dvije ili tri agencije koje će upravljati sa sa 19 ovih područja za koje imamo osnovane javne ustanove? I to je pravi put, a ne na pamet staviti u prijedlog zakona neku agenciju a da prije toga uopće nismo sagledali kakve će posljedice imati takav novi način organiziranja. A kako se vodila briga o tim zaštićenim područjima dosada govori činjenica da od 2001. godine nije proveden niti jedan upravni nadzor nad tim ustanovama. Kad smo tijekom prošle godine nad svim ustanovama proveli upravne nadzore gdje je potvrđeno ono što smo i pretpostavljali da se neracionalno trošio novac, da je bio niz propusta, kršenja zakonskih propisa i to je još jedan argument zašto moramo promijeniti način upravljanja zaštićenim područjima, to je naše bogatstvo, nacionalno bogatstvo i nitko nema pravo to privatizirati i neefikasno s time upravljati. rekao bih prošao široku javnu raspravu. Početkom prošle godine kada je pristiglo 800 primjedbi, sugestija, kritika na ovaj prijedlog. Nakon što su se te kritike, primjedbe analizirale, one koje su bile racionalne i smislene su implementirane u ovaj prijedlog. Izvršeno je nekoliko konzultacija sa nevladinim udrugama čije smo isto tako primjedbe ovdje uvažili. Iznesene su određene primjedbe, sugestije i kroz radna tijela Hrvatskog sabora. tijela Hrvatskog sabora. Još jedan dokaz da smo željeli javnu, otvorenu raspravu vezano uz ovaj zakon je to što je zakon upućen u redovitu proceduru bez obzira što se radi o zakonu kojim se preuzima pravna stečevina EU i dakle postojala je mogućnost da se ide i u hitnu proceduru. Dakle, idemo u dva čitanja i sve primjedbe će biti koje su smislene i racionalne biti i uvažene. Tako da argument o tome da nije provedena adekvatna javna rasprava zasigurno ne stoji. Ovaj zakon nije rađen radi investicija, ali ovaj zakon stvara preduvjete da se suživot čovjeka i prirode, a to znači onda i zahvati i investicije da se provode efikasno i transparentno a ne tako da ti postupci budu neprovedivi. I zato je ovaj zakon doprinos tome, on ujedno, dakle efikasnost i brzina postupaka ne ide na uštrb kvaliteti postupaka. Rokovi koji su definirani europskim direktivama i međunarodnim konvencijama vezani uz uključivanje javnosti su ovdje poštivani i oni nisu skraćivani. Dakle, radi se o tome da je povećana efikasnost postupanja državne administracije. Dakle, u tom smislu su skraćeni rokovi. Zakon je nužno donijeti prije ulaska u EU zbog toga što sam i rekao da se preuzima pravna stečevina druga važna činjenica je da se ovim zakonom stvara pravni okvir za donošenje uredbe o uspostavi NATURA 2000. nove ekološke mreže za što je Hrvatska dužna, koju je Hrvatska dužna donijeti prije ulaska u EU i to je razlog zbog čega se s ovim zakonom mora ići prije samog ulaska u EU. Hvala lijepa. Hvala i vama ministre. Na vaše izlaganje prijavljene su dvije replike. Prva replika i poštovani zastupnik Branko Bačić. Izvolite poštovani zastupniče. kamenicama i Danu kamenica rekao sam da je danas Dan kamenica, blagdan sv. Josipa, pa evo koristim prigodu čestitati vam imendan. Gospodine ministre vi ste rekli da ćete sa ministrom Jakovinom posjetiti Malostonski zaljev. Ja vam moram reći da što se tiče Ministarstva poljoprivrede nema nikakvih problema u mogućnosti ribolova u Malostonskom zaljevu. Naime, prema Zakonu o morskom ribarstvu to je isključivo u vašoj nadležnosti i to je propisano člankom 7. Zakona o morskom ribarstvu. Prema tome, vi to samo napišite u zakon, a možete ići u Malostonski zaljev dapače, ali jedino što može spriječiti je ribolov je ovaj zakon o kojem danas raspravljamo. A što se tiče Nacionalne parkovne agencije, gospođa Holy se sadržajno ne slaže s ovim zakonom jer misli da u bitnome odstupa od onog zakona koji je išao u javnu raspravu, a mi se u klubu HDZ-a ne slažemo ni formalno ni sadržajno sa ovakvim prijedlogom zakona jer i mi držimo da se on mora vratiti u prethodnu javnu raspravu jer bitno odstupa od onoga što je bio prijedlog zakona kojega je istaknula dok dok je bila ministrica gospođa Holy. I zbog toga se protivimo da zakon na ovakav način ide u drugo čitanje i tražimo da se vrati natrag u javnu raspravu gdje je on naime i zastao nekoliko mjeseci. Hvala lijepa. Nova replika i poštovani zastupnik Branko Hrg. Izvolite. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Evo gospodine ministre vi ste nekoliko puta rekli da obećavate da ćete riješiti neke probleme, da obećavate da ćete sa vašim kolegom iz poljoprivrede otići u Malostonski zaljev a ja ovdje slušam danas rasprave i čini mi se da se čak da u ta obećanja čak ni vaše kolegice neke ne vjeruju iz kluba zastupnika iz kojeg vi dolazite. Pa onda si postavljam sam sebi pitanje i vama da li stvarno mislite da u ovoj sabornici, barem u jednom velikom dijelu još ima ljudi koji vjeruju da ćete stvarno izvršiti neko obećanje, kad u krajnjem slučaju smo slušali rasprave dakle iz vašeg kluba da i ovaj zakon nije u skladu sa obećanjima Plana 21. Ovime smo iscrpili prijavljene za raspravu i replike. Zaključujem raspravo o prijedlogu zakona glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. **Leko,